Poštovane kolegice zastupnice u Hrvatskom saboru i poštovane kolege zastupnici u Hrvatskom saboru. Predlažem da nastavimo sa radom u plenarnoj sjednici Hrvatskog parlamenta sa 4. Prijedlog zakona o trošarinama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 250 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možete podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu zakona su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenik ministra financija poštovani Boris Lalovac. Izvolite. Zakon o trošarinama uređuje trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda, energenata i električne energije. Ovim prijedlogom zakona vrši se potpuno usklađivanje hrvatskog trošarinskog zakonodavstva s propisima Europske unije. Ovaj zakon uključuje odredbe i institute i sada važećeg zakona te se njime dodatno ostvaruje potpuna usklađenost hrvatskog trošarinskog zakonodavstva s pravnom stečevinom u odnosu na novu horizontalnu trošarinsku direktivu u općem sustavu trošarina te na obvezu usklađivanja visina trošarina sa posebnim EU direktivama koje to uređuju. Postojeće trošarine zbog usklađivanja sa obveznim minimalnim vrstama trošarine povećat će se za 10 lipa po litri za dizelska goriva za pogon, te povećanje za 21 lipu po litri za kerozin na pogon. Od 1.1.2013. naknada za HANDA-u i poticanje proizvodnje biogoriva su pretočene u trošarine na energente što je ublažilo rast trošarina, odnosno olakšalo prilagodbu obveznim i minimalnim visinama trošarina. Ostaje i dalje oslobođenje za dizelsko gorivo plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi te uvodimo oslobođenje za pogonsko gorivo u nacionalnoj plovidbi. Uvodi se oporezivanje trošarina na prirodnim plinom, električne energije te ugljena, koksa ili …, međutim predlaže se propisivanje niza oslobođenja, izuzetaka od navedenog oporezivanja energenata trošarinom i električne energije te posebno oslobođenje na energente koji se koriste u druge svrhe osim kao pogonska goriva ili goriva za grijanje. Energente koje proizvođač energenata i električne energije koristi u svojim proizvodnim prostorijama za daljnju preradu, odnosno proizvodnju drugih energenata i električne energije osim ako se ne koriste kao pogonsko gorivo za vozila, energente i električnu energiju koji se koriste za zajedničku proizvodnju toplinske i električne energije, znači kogeneraciju. Energente koji se otpremaju i koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, uključujući ribolov, osim uporabe plovnih objekata i plovila za privatne svrhe i električnu energiju proizvedenu na plovilu. Energente koji se nabavljaju za korištenje kao gorivo u zračnom prometu, osim za privatne izletničke letove. Energente kojima je u trošarinskim skladištima dodano biogorivo i to razmjerno udjelu dodatnog biogoriva. Nema trošarine na čisto biogorivo, na plinsko ulje, znači dizelska goriva koja se predočavanjem kartica goriva kupuju korisnici plinskih ulja za namjenu poljoprivrede, ribolova, akvakulturu i također ostaje kao i do sada u važećem zakonu, znači nema trošarine. Također nema trošarine kad govorimo o prirodnom plinu za pogonsko gorivo, energente, električnu energiju koja se koristi za kemijsku redukciju u elektroničkim metalurgijskim procesima te minerološkim procesima, znači i u industriji kada služi kao sirovina za proizvodnju određenog proizvoda. Također ono što je vrlo bitno, znači nema trošarine na prirodni plin i električnu energiju koja se koriste u kućanstvima te električnu energiju koja se dobiva iz obnovljivih izvora energije i ako je proizvođač koristi za vlastite potrebe. Znači utjecaj na stanovništvo, znači zbog predviđenog oslobođenja na prirodni plin i električnu energiju koja se koristi u kućanstvima kućanstvima neće biti izravnog utjecaja na sektor stanovništva. Utjecaj na gospodarstvo, zbog uvođenja obveznih minimalnih visina trošarina i propisano šireg aspekta oslobođenja utjecaj na gospodarstvo će biti najmanji moguć. Zajedno zapravo sa HERA-om i institutom Hrvoje Požar pokušali smo vidjeti na koje dijelove industrije bi djelovalo i došli smo do nekakvih izračuna da uvođenje trošarina na električnu energiju bi prema procjeni trebalo utjecati na povećanje maloprodajne cijene za 1%, a za prirodni plin 3,4% krajnjim kupcima priključenim priključenim na transportni sustav, odnosno 2% ako su krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav. Također kao što je navedeno znači brojni dijelovi industrije kao što su kemijska industrija koji najveći dio plina koristimo u petrokemiji, zatim u elektrolitičkim procesima, znači u proizvodnji aluminija, metaloprerađivačkoj industriji, minerološkim, znači ono gdje sve je proizvodnja, znači od cementa, cigle, proizvoda od pečene gline, stakla itd., u svim tim industrijama znači koji služe u toj proizvodnji neće biti povećanja jer u tome dijelu je omogućeno da se uvede da se uvede oslobođenje, također za kogeneraciju. Mi smo ispitali znači i ove naše šećerane koje zapravo ima kogeneracijsko postrojenje tako da neće biti utjecaja u tome dijelu na povećanje cijena. Procjena je da se od ukupnih količina plina u Republici Hrvatskoj 55% ukupnog plina isporuči elektranama i petrokemiji, a kada se uzimaju isporuke cementarama, ciglanama i drugim gospodarskim subjektima na koji se također oslobođenje primjenjuje oko 75% svih isporuka prirodnog plina u Republici Hrvatskoj bit će oslobođeno od plaćanja trošarina. Zbog navedenog propisivanje trošarina na prirodni plin, električnu energiju te koks i ugljen neće značajnije imati na proizvodni proces za industriju. Kada govorimo kod oporezivanja alkohola i alkoholnih pića zakon se ne mijenja, znači nema povećavanja trošarina u ovome dijelu kod alkoholnih pića te se također ukida količinska za komercijalnu proizvodnju izvan sustava odgode plaćanja trošarina pa tako proizvođači piva, vina, etilnog alkohola, međuproizvoda i ostalih pića dobivenih vrenjem koji koriste za komercijalne svrhe će moći poslovati izvan trošarinskom skladišta, znači i u tome dijelu ćemo se također jedan dio osloboditi i smanjiti određene regulative određene regulative koje ih zapravo u današnjem poslovanju muče. I vezano za duhanske prerađevine, znači tijekom pristupnih pregovora znači dogovore određeno prijelazno razdoblje od 31. prosinca 2017. godine, znači to su dogovoreni procesi gdje bi negdje do 1.7. znači ukupna trošarina na duhanske prerađevine mora iznositi najmanje 57% prosječne pondorirane maloprodajne cijene cigareta puštenih u proizvodnju i 64 eura za 1000 komada cigareta, a danas smo negdje na razini oko 52%. Znači, tu će doći do lagane korekcije. Također do 1.1.2014. godine mora biti najmanje 77 eura za 1000 komada cigareta do 31.12.2017. europski minimum je 60% prosječne pondorirane maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju i 90 eura za 1000 komada. Još jednom znači da ponovim, znači utjecaj na stanovništvo i za gospodarstvo, predviđenih oslobođenja na prirodni plin, električnu energiju neće biti utjecaja nikakvog na kućanstvo. I zbog uvođenja velikog broja oslobođenja ne bi trebalo biti također utjecaja i na proizvodnju, a ovo su obvezne, znači to su minimalne. Moramo se prilagoditi minimalnim standardima EU koji se zahtijevaju. Znači, kao što znate 1.7. pristupanjem na zajedničkom tržištu moramo zapravo se uharmonizirati ovaj jedan zakon koji je pred nama i zapravo Ministarstvo financija zajedno zapravo s Carinskom upravom zapravo napravili smo najbolje moguće rješenje da se zapravo kada pristupamo da taj teret bude što manji odnosno minimalni moguć. Zahvaljujem. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovane zastupnice Martine Dalić. Izvolite poštovana zastupnice. **Dalić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Ja u stvari nemam repliku nego imam pitanje koje bih željela odmah da zamjenik ministra razjasni na početku naše rasprave. Naime, u članku 84. Zakona date su stope koje će se primjenjivati znači na električnu energiju i plin. I mene zanima u stvari sljedeće. Direktiva iz 2003. godine što je znači situacija na dan i ovdje ja imam tablicu, situaciju na dan 1.7.2012. kaže da se električna energija za poslovnu upotrebu minimalna trošarina je 0,5 eura po megawat satu. Mi ovdje za poslovnu upotrebu imamo 7 i pa bih vas molila da mi objasnite tu razliku i čime je motivirana ili sam ja možda nešto krivo protumačila i pročitala u direktivi. Isto vrijedi i za prirodni plin. Naime, direktiva kaže da je trošarina na prirodni plin za grijanje, za poslovnu upotrebu 0,15 eura po giga džul

što je veće od 0,54 eura po megawat satu i u biti je jednako trošarini za neposlovnu upotrebu koja iznosi 0,3 eura po giga džulu ili 108 eura po megawat satu ili 8,1 kuna. Pa bih vas molila zašto je, zašto direktiva, zašto naš zakon ne dopušta ono što dopušta direktiva, a to je niže trošarine na električnu energiju energiju i plin za grijanje u poslovnoj upotrebi. razdvojiti poslovnu i neposlovnu uporabu. Znači, govorimo više o tehničkim razlozima i onda smo zapravo u tome dijelu ih zapravo približili. Ali svakako možemo ovaj prijedlog koji je prihvatljiv možemo ga dalje razraditi i zapravo vidjeti na najbolji mogući način zapravo da se. Znači, govorim o tehničkim problemima koji su bili za prepoznavanje za poslovnu i neposlovnu upotrebu. Bit će prilika kad dobijete riječ da to sve obrazložite jedno i drugo. Hvala lijepa. Da li izvjestitelji radnih tijela, odbora Hrvatskog sabora žele uzeti riječ? Utvrđujem da ne. Otvaram raspravu. U raspravi idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi je Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ovo je kompleksan zakon, vidi se već i po težini papira i po broju stranica i po tom na koliko se europskih propisa referira. U redu, on je označen kao P.Z.E. kako i treba, jer je to usklađivanje sa europskim direktivama. Ali svejedno mislim da nam je trebalo ostaviti više vremena da sa stručnim ljudima koje znamo i sa kojima možemo doći u kontakt pokušamo vidjeti sve aspekte i sve reperkusije ovog zakona. Ovako za jedan ili dva dana to je gotovo nemoguće. Zašto novi zakon? Pa zato jer europske direktive na koje se ovaj zakon poziva drugačije uređuju sustav trošarina. Gotovo sam rekao posebnih poreza. Jučer smo razgovarali o jednom posebnom porezu. Posebni porez je isto tako trošarina koju ne smijemo nazvati trošarinom zbog razno raznih obzira. Ali situacija je zapravo ista. Dakle, zašto novi. Sustav trošarina europskim propisima uređuje se drugačije. Ovaj zakon se tom prilagođava, a trošarine su zapravo porezni iskaz onog što država politikom želi napraviti. Država poreznom politikom u ovom slučaju želi oporezovati štetni luksuz kao što je alkohol, kao što je duhan. Država želi oporezovati prekomjernu potrošnju energije zbog ekoloških, energetskih i svih drugih razloga i to čini posebnim porezom da bi destimulirala te vrsta potrošnje. Europska unija kao zajednica europskih država to je regulirala vrlo detaljno i vrlo precizno. Regulirala je čak do te mjere da se za pojedine proizvode, grupe proizvoda i količine proizvoda određuje u eurima koliko ta trošarina najmanje može biti. Sve je to lijepo, jedino što fali jeste automatizam hrvatskih zakona koji bi plaće hrvatskih građana doveo na tu razinu da u eurima mogu odgovarati propisima, željama, zakonima, rezolucijama EU. Danas to nažalost nije tako. Ovim će se što je dobro vjerojatno veći dio hrvatskih pušača u sljedećih par godina odučiti od pušenja. Kutija cigareta prosječna u EU košta per eura i 20 cesti otprilike, to je oko 40 kuna, dakle duplo više nego kod nas. Gotovo si ne mogu zamisliti, a pušenje jest privilegija u najvećem broju slučajeva srednjeg i nižeg srednjeg sloja. Ono je društveno neprihvatljivo ponašanje u zapadnom svijetu što se regulira ne samo ovim nego i masom drugih propisa i nije široko prihvaćeno u bolje prihvaćenim slojevima. Ta stratifikacija društva najvjerojatnije će se dogoditi i kod nas ako se već nije dogodila. Međutim ovi koji nemaju neće više imati niti utjehu u dimu jednom da si malo proljepšaju dan. Slična je situacija i sa alkoholom, dakle te dvije skupine proizvoda će poskupiti odmah malo, nakon godinu dana malo više, nakon dvije, tri godine jako puno, što je zapravo, što nam između ostalog donosi ulazak u EU. Donosi nam i to pored svih dobrih strana, možda je i ovo dobra strana ako čovjek sagleda u nekom kompleksu uključujući zdravstveni. Ovaj zakon predviđa odgodu plaćanja trošarina do same neposredne potrošnje dakle do krajnjeg, dok roba ne dođe ta koja podliježe trošarinama krajnjem korisniku što je dobro, što je dobro, pošteno i pametno i u skladu s europskim direktivama. Nije mi jasno ako se hoće pomoć već i hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim građanima ne bi li to bio dobar recept i za porez na dodanu vrijednost. Dakle da se plaća državi ono što joj spada onda kad se to naplati a ne kad se fakturira. U ovom zakonu jest to tako, dakle trošarine se plaćaju kad se stvari naplate. Što se tiče PDV-a to nije tako, država žmiri na sve, uzima svoje i boli ju briga što se događa sa onim tko taj PDV mora platiti. Postupak propisan zakonom izgleda ludo složeno, vjerojatno i jeste. Međutim možda je rezon u tome da on i treba biti složen. Radi se o dijelu porezne politike u kojem država najdirektnije iskazuje svoju političku i upravljačku volju i sustav kontrole, sustav primjene mora biti razrađen do zadnjeg detalja, da bi se da bi se izbjegle zlouporabe i da bi se zaštitilo građane. Jedna stvar koju ako sam dobro čitao zakon, a čini mi se da je i zamjenik ministra tako rekao, jedna dobra stvar jeste da je iskorištena mogućnost iz europskih propisa da se ova trošarina dakle taj porez jel, ne aplicira na energente na struju i plin koji se koriste u domaćinstvima, dakle to neće direktno poskupiti struju i plin za građane. Međutim poskupit će za industrijske, za gospodarske potrebe što će se opet vratiti naravno na na džep građana. Nema se kamo vratiti, tko drugi može na koncu balade platiti ceh, nego hrvatski građani. Dobro je to da se je iskoristila mogućnost koju europski propisi pružaju i nadam se da će tako biti ubuduće. Tamo gdje je moguće građane osloboditi od dodatnog troška, a dodatni troškovi će se pojavljivati na masu drugih strana. Zadaća vlasti je da to napravi kad god može i kako može. Još jedan aspekt čitave stvari, u člancima 86. i 87. govori se o kontroli, količina, kvalitete sadržaja i slično robe koje podliježu ovim dažbinama. Do sada su to radile, kontrolu primjerice naftnih derivata i plina, do sada su to radile nezavisne kontrolne kuće određenim brojem stručnjaka, ljudi specijaliziranih upravo za to i nekako dobio sam utisak da su oni to dobro radili. Ovaj propis predviđa da će kranju kontrolu raditi carinska uprava. Carinska uprava sumnjam da je osposobljena za to i sumnjam da će se tako skoro osposobiti za taj posao, što će se bojim se dogoditi. Oni koji raspolažu i trguju naftnim derivatima primjerice sami će napisati što imaju u svojim spremnicima, kakvog je to sastava, kakve je kvalitete, ispunit će obrazac i Carinska uprava će na to lupiti štambilj. Istovremeno 20, 30, 50 ili 100 visokokvalificiranih ljudi koji to znaju raditi i koji su to radili još u onoj tamo crnoj državi i koji su to radili ovih 20 godina ostat će bez posla. Koliko je to pametno i koliko to može dati dobre rezultate nisam baš sasvim siguran. Pitanje je isto tako na koji način će se čitav taj sustav kontrole ovih proizvoda koji su zapravo atraktivni za ajde da tako kažem nezakonito postupanje, na koji način će se taj sustav kontrole prema ovom zakonu ustabiliti da izbjegnemo situaciju koja se danas događa sa švercom čitavih šlepera cigareta, sa švercom cisterni alkohola i drugim nezakonitim radnjama oko robe koja podliježe trošarinama. Da li je Carinska uprava Da li je Carinska uprava danas kvalificirana za to? ako jeste rado ću vam malo argumenata i detalja oko toga. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Idemo sa replikama. Prva replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Vuljanić rekli ste da oni koji nemaju neće imati niti utjehu da si na neki način uljepšaju dan, vjerojatno aludirajući na one rizik faktore na duhan, cigarete ili neke druge. Ja sam apsolutno protiv takvog uljepšavanja dana jer je poznato dobro koliko to rizik faktori koštaju, kolika je smrtnost tih korisnika tih uljepšivača dana i kolike nevolje ti ljudi doživljavaju osobno svjedočim tome. Ja sam više za to da se osiguraju radna mjesta tima koji nemaju, da im se popravi naravno socijalni status, da se smanji PDV i na taj način će se zasigurno podići zdravstveno stanje jer zdravlje po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, potpuno duševno, tjelesno i socijalno blagostanje. Pa ako se te mjere učini se i popravi socijalni status zasigurno će to doprinijeti, a nikako ovi uljepšivači dana. Hvala lijepo.

štetni sastojci i sasvim sigurno da treba raditi na tome da se što manje koriste u društvu, ali većina naših građana dovedena je ne do ruba siromaštva i do ruba bijede nego je gurnuta prijeko. Malo stvari im je ostalo. Jučer smo im ukinuli praktično mogućnost da se voze autom, danas ćemo im ukinuti ovu mogućnost. Sutra ćemo ukinuti neku treću mogućnost, sve za njihovo dobro, bit će im jako dobro, samo neće preživjeti, a jako će im dobro biti. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Moram malo učiti ovo sa mjesta govoriti, ali dobro ići će to. da gospodine Vuljaniću jasno, problem su hrvatske plaće, one ne prate plaće starih europskih zemalja, to je svima nama jasno i valja sigurno voditi računa da troškovi izazvani trošarinama ne opterete građane. Jasno je i to da će te cigarete da će alkohol poskupjeti. Teško je isto tako vjerovati da će se ljudi tih navika odreći. Ovdje se na strani 6 otprilike kaže da će sve to stupiti na snagu u onom radikalnom obliku 2017., kada tisuću komada cigareta ili trošarina na tisuću komada cigareta ne smije biti manja od 90 eura. To je negdje cca 650 možda 670, 680 kuna cijenu. S druge stranu tisuću kvadratnih metara poljoprivrednog zemljišta u Istri prodaje se za tisuću kuna ili 5 šteka cigareta, jasno državnog zemljišta, jasno odabranima. Po novom eto za 4 šteke cigareta ako se ta otimačina ne zaustavi u dogledno vrijeme, a želim vjerovati da hoće prodavat će se hiljadu kvadrata pašnjaka. Naglasak je uvijek na državnom, ne na privatnom, što se kasnije urbanizira pa se onda preprodaje po 100 eura i tome slično. No pustimo sada to zemljište, te cigarete, taj alkohol. Naglasak uvijek bi morao biti da industrija ne pretrpi novi udar pa da onda ove više cijene energenata dva dva puta ne opterete naše građane. To ne bi bilo dobro, a činjenica je kao što i sami primjećujete da će industrija zasigurno biti u nekom dijelu vođena višim ulaznim troškovima što će se u konačnici ogledati i na standardu naših građana. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. trošarine će se primjenjivati od 2017., do 2017. mi ćemo biti već stara članica Europske unije sa standardom Europske unije, sa navikama zdravstvenim i svim drugim Europske unije. Jedino što je nezgodno ta svjetla budućnost, ja dugo pamtim, ta svijetla budućnost po definiciji uvijek je u budućnosti, nikako da ju dosegnemo, uvijek nam bježi svijetla budućnost. Sad nam bježi u 2017., 2017. će pobjeći u 2024., nikako da ju uhvatimo. porasta cijene energenata za industriju pa naravno da je to porast cijene proizvoda za građane, to valjda ne treba ni objašnjavati i građani će platiti i jednu i drugu cijenu, uvijek plate, nema ko drugi. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Sada je na redu Klub zastupnika SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra, ravnatelju carine, kolegice i kolege. Evo danas raspravljamo o Zakonu o trošarinama, jučer smo o Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila. Ja vjerujem iako je jutro kad budu ovakvi zakoni da će kad uđemo u Europsku uniju bit nas puno više u ovoj dvorani odmah ujutro jer neće biti gužva u gradu jer neće nitko vozit automobile kao što reče kolega Vuljanić maloprije kad nakon donošenja ovog zakona posebnog poreza na automobile neće više nitko vozit automobil jer će strašno poskupjeti pa možda i dobra stvar, neće biti gužve u gradu pa ćemo prije moći doći. Naravno da to nije tako, niti će automobili poskupjeti, ali eto zgodno je to reći. Istina Bog hoće poskupjeti automobili, poskupjet će samo oni više klase, oni koji su skuplji, a to srednji i niži sloj ne vozi pa ja ne znam kako Laburisti se zalažu odjednom za one koji voze skupe i jake automobile jer oni hoće poskupjeti. No dobro, da se vratim na trošarine. Trošarine smo imali do sada, imali smo Zakon o trošarinama i do sada je naše trošarinsko zakonodavstvo ako mogu tako reći bilo usklađivano sa Europskom unijom pripremajući se za dan ulaska u Europsku uniju, a ovo je sada konačno usklađivanje. Pomalo smo neke stvari odgađali, one koje nam nisu pasale. Međutim drastično se puno toga neće promijeniti, dakle trošarine se odnose na tri vrste proizvoda, dakle na alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode i na energente i električnu energiju, ne sve i ne za sve. Ovaj zakon dvije stvari rješava, jedno je dakle da rješava procedure i on ih pojednostavljuje, ubrzava jer uvodi protok dokumentacije bez papirnate nego elektronskim putem i to je naprosto ubrzavanje i pojednostavljenje procedure i to je dobro. Drugo je ono što se odnosi na sam sadržaj, dakle što će se promijeniti. Rečeno je ovdje danas što se tiče alkohola i alkoholnih pića da se tu ništa ne mijenja. Tko je pio, pit će i dalje, tko nije pio neće piti dalje, barem što se trošarina tiče ništa se to neće ulaskom u Europsku uniju promijeniti. Što se tiče duhana i duhanskih proizvoda tu se hoće stvari promijeniti i cigarete će postupno zasigurno poskupjeti. Tu smo uzeli, odnosno pregovaranjem smo se izborili za nekakav prijelazni period od 4 godine, dakle do 31.12.2017. Tada moramo apsolutno svoje trošarine trošarine što se tiče duhana i duhanskih proizvoda usuglasiti s Europskom unijom i tada će one definitivno poskupjeti jer će tada trošarina biti 90 eura minimalna koja se propisuje, 90 eura na tisuću komada cigareta što prevedeno na naš jezik koji bolje razumijemo, kutija cigareta će negdje biti, trošarina će minimalna biti oko 13 kuna. Sada kad pristupimo Europskoj uniji to će biti negdje oko 10 kuna, dakle od 1.7. ove godine minimalna trošarina koja je obvezna ulaskom u Europske uniju po kutiji cigareta da pojednostavim stvar je 10 kuna. 31.12.2017. 13 kuna i to će se na cigarete i duhanske proizvode ostale odraziti zasigurno poskupljenjem. Dakle rekao bi netko pušači ne piše vam se dobro, sad je li se piše dobro ili ne, možda i da, možda će neki kojima ovo poskupljenje koji stalno razmišljaju da smanje ili da prestanu i ponukati da smanje ili prestanu

Ja ću ispričati na svom osobnom primjeru prije 20 godina točno, 21 godinu sam prestao pušiti jer su tada cigarete kod nas, a nismo bili u Europskoj uniji, nismo napravili to zbog Europske unije već su tada kod nas cigarete strašno poskupjele zbog našeg lokalnog nacionalnog zakonodavstva, nacionalnog poreza i ja sam tada izračunao da supruga i ja, oboje smo pušili, da popušimo negdje oko 10 šteka cigareta i to je pola njene profesorske plaće bilo u školi. Ja sam rekao pa ljudi moji jesam ja lud da pola plaće profesorske nas dvoje popušimo umjesto da iskoristimo za neke druge stvari. I donio sam tu odluku iz inata, iako sam bio strastveni pušač nikad više neću zapaliti, nisam lud da pola plaće ide na to. Pomoglo mi i od tada ne pušim ni ja ni supruga. Međutim, danas u stvar je raspoloženje u društvu općenito, ne kod nas nego i u Europi i u cijelom svijetu da pušenje nije in kao što je to prije stotinjak godina bilo obrnuto. Pušenje je bilo in pa je reklamirano na sve strane. Pa su slavni glumci, slavni ljudi pušili da pokažu kako je to in. Uostalom sjećamo se neki se sjećamo, ali sad vidimo arhivske snimke ovako sa sličnih zasjedanja. Pušilo se od prije 20 godina na sjednicama. To je bilo, mi smo to zaboravili. Danas dakle to nije društveno ni prihvatljivo. Ali lako to što nije društveno prihvatljivo. Ljudi najčešće reagiraju kada ih se lupi po džepu. Dakle, nije ovo nikakvo penaliziranje, naprosto to je takav stav u cijelom svijetu i u Europi. I ulazak u EU podrazumijeva i odgovarajuće ponašanje. Što se tiče energije mislim da se tu što se tiče građana prije svega se njih želi na neki način uplašiti da će im se sada kada uđu u EU svega lošega dogoditi pa će sve poskupjeti. Energija za kućanstvo i građane neće poskupiti što se tiče ovog Zakona o trošarinama. ona je tu apsolutno neutralna i na građane se ne odnosi. To je prvo ono što treba jasno i glasno reći. Dakle, građani ulaskom u EU i primjenom ovog Zakona o trošarinama za kućanstva, električna energija po toj osnovi neće poskupjeti niti lipe. Neće poskupjeti ni za neke mnoge druge korisnike koji nisu izravno kućanstva. I mislim da je ovdje u zakonu dobro napravljeno, dakle sve ono što direktive EU nude kao opcionalno, dakle državama da same odrede što hoće mislim da smo tu iskoristili maksimum i maksimalno prilagodili svojim potrebama kako građana tako i gospodarstva, pa tako oslobodili dakle niz niz djelatnosti. Dakle, oslobodili smo trošarine, odnosno nema trošarine za pogonsko gorivo u zračnom prometu za kerozin. Nema ga za plovila, osim za privatne svrhe i za zabavu što se nadam se da se slažemo. Nema ga za prirodni plin za kućanstva, nema ga ni za prirodni plin za vozila tko se vozi na plin. Čuli smo od zamjenika ministra, dakle da 70% stvari potrošnje plina neće biti u trošarinskom sustavu itd. Prema tome, mislim da smo u prilagođavanju i primjeni direktive EU maksimalno izvukli koristi za sebe ono što paše našim građanima, našem gospodarstvu, a ono što smo morali primijeniti kao što je riječ o duhanu i duhanskim proizvodima i to je ono što nas čeka i mislim da oko toga niti možemo što promijeniti, a ono što smo mogli promijeniti promijenili smo kako nam najviše paše. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče, na vaše izlaganje prijavljene su dvije replike. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Gospodine predsjedniče, evo kolega Jelušić vi ste rekli da se ništa drastično neće promijeniti izmjenom ovog Zakona o trošarinama. Bilo bi to divno i dobro kad bi mi to mogli vjerovati. Ali, ako malo pogledamo da je u prošloj godini struja negdje poskupjela za 22% u odnosu na prethodnu plin 32, grijanje 21%, voda 37%, odvodnja 6,8%. Kako da vam vjerujemo da se neće ništa drastično drastično dogoditi, da se neće promijeniti? Ja mislim da je ovdje na djelu ona narodna uzrečica da sit gladnome ne vjeruje i da mi stvarno nismo svjesni situacije u kojoj hrvatski građani žive jer jučer u određenim odgovorima našeg premijera bilo je rečeno kako Vlada nije svojim zakonskim prijedlozima i novim zakonima dodatno opteretila građane Hrvatske. A građani Hrvatske svakodnevno govore da su stalno opterećivani novim nametima i mi to sve vidimo. Ovdje se govori neće biti građani, bit će poslovni gospodarski subjekti. Ljudi moji, pa u tim subjektima rade građani. I ako se oni opterećuju kakvu mi to poruku šaljemo gospodarstvu i ulagačima ovdje u Hrvatskoj. Znači, šaljemo im poruku vi samo ulažite, dođite mi ćemo opet napraviti neki zakon kojim ćemo vas dodatno opteretiti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite poštovani zastupniče. ništa kod nas neće biti gore, naprotiv, nego u bilo kojoj drugoj članici EU. Prema tome, ne vidim kako to tjeramo bilo koga. Ali vi ne vjerujete da neće doći do poskupljenja, iako ovdje jasno i glasno piše, ne znam da li ste čitali. Ali ja ću ponoviti nema povećanja cijene električne energije za kućanstva što se tiče ovog Zakona o trošarinama. To jasno i glasno piše. Naravno, vi opet ne vjerujete. Vi ste izgleda poprimili neke odlike građana kojima se vi želite obraćati, a to je da ne vjerujete jer i oni zaista vama ne vjeruju ništa što vi govorite. Pa i vi počeli ste isto ne vjerovati kao što isto i vaši građani ne vjeruju kojima se vi obraćate. A kako će vam vjerovati kad vi iznosite notorne neistine kao što to radite i danas. Hvala lijepo. Poštovani kolega Jelušić govorili ste o duhanskim proizvodima i prerađevinama u svojoj raspravi i slažem se s vama da se radi o proizvodu koji moguće i nije zdravstveno prihvatljiv i ima i negativne posljedice po zdravlje i određene negativne društvene posljedice. Međutim, činjenica je također da mi imamo proizvodnju duhana i preradu duhana, da u tim industrijama neki rade. Nesporno je da će buduće godine donijeti razvoj događaja koji će biti nepovoljan za njih, ali za to postoje i druga mjesta gdje se tim industrijama i zaposlenima u tim industrijama može pomoći, a to je na primjer nešto o čemu se jako malo govori, a radi se o uvjetima po kojima će prestati ugovor sa CEFTA-om jer tržišta BIH, Srbije i drugih zemalja koje su obuhvate tim ugovorom za tu su industriju jako važni, a upravo nam u takvim područjima vrlo malo informacija imamo što Vlada radi, što namjerava učiniti da tu proizvodnju u kojima neki ljudi rade, u kojima su i u Podravini gdje neka mjesta u potpunosti o tome ovisi izvršena velika ulaganja i o tim industrijama treba voditi računa kada se govori o ovim stvarima. Da, poskupit će cigarete, bit će negativan utjecaj al Vlada je isto tako dužna iskoristiti sve instrumente da taj negativan utjecaj umanji. Jedan od njih je pitanje kakve će kvote se primjenjivati i uvjeti nakon što prestaje vrijediti ugovor sa CEFTA-om 1.7. Hvala lijepa i odgovor na repliku na poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite poštovani zastupniče. **Jelušić, Ivo (SDP)** Ja zaista ne vidim ovoga racionalno zašto ako netko u oporbi mora biti imponirati svemu pa i onome što zaista nema razloga da se oponira. Prema tome nisam čuo ni jedan razlog što bismo mi trebali promijeniti i šta smo mogli primijeniti da bude bolje a to propustili. Nismo ništa propustili, ali vi govorite ovdje kako radi u duhanskoj industriji pa treba misliti na njih, pa naravno da treba misliti na njih. Radi i u industriji alkohola, pa jel to znači da ne treba biti trošarina na alkohol i duhan zato što neki ljudi tamo rade. To je poruka vaša, ja se s tim ne slažem. Prema tome ljudi tamo rade, oni nisu krivi što taj posao rade, ne rade neki drugi ali isto tako društvo, ne samo hrvatsko i europsko i manje-više u svim zemljama svijeta ima pravo reći da alkohol i duhan su na neki način štetni i treba ih posebno oporezivati. Ako se vi s tim ne slažete, molim lijepo vi idite živjeti u neku zemlju u kojoj to se ne primjenjuje, koja nije u EU, odite u Albaniju ili negdje drugdje, možda tamo će vam biti ljepše. **Leko, Josip (SDP)** Ostanite u našoj zemlji nema problema. Idemo u raspravu po klubovima. Klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite.

predsjedniče, predstavnici ministarstva, dame i gospodo zastupnici. Ja ću iskoristiti ovu priliku obzirom da vjerujem da smo svi gledali jučer onu rukometnu utakmicu, čestitam dečkima na toj velikoj pobjedi, zaželjeti im da osvoje zlatnu medalju, a posebno evo čestitam i ponosan sam što u toj reprezentaciji jedan od najboljih igrača je Đakovčanin Domagoj Duvnjak, da su još dva vezana za Đakovo, Marko Kopljar i Bičanić i da se ja nadam evo da ćemo svi zajedno navijati i osvojiti tu zlatnu medalju. E sad ću prijeći na ovaj Zakon o trošarinama za koje meni je jasno prije svega usklađivanje sa EU, da je

kako je u nekom tunelu svijetlila ona zvijezda petokraka al crvena, sad nam u tom tunelu svijetli puno onih žutih zvijezda i da nam od tog svijetljenja očigledno očigledno budući smo se sami doveli do toga da nam je EU ne samo cilj nego da nam je to danas jedini izlaz iz ove katastrofalne situacije a do toga je dovela prije svega hrvatska politika. Nisam euroskeptik ali očigledno Hrvatska u ovom trenutku nema niti jedne druge mogućnosti niti jednog drugog izlaza osim EU. Ima ovdje Ima ovdje u ovom zakonu nekoliko stvari tako da nitko ne bi trebao ići u Albaniju, Afganistan, pridružiti se talibanima itd., ali ali u svakom slučaju ne možemo ovaj Zakon o trošarinama svesti pod poruku tko je pio, pio je, tko je pušio, pušio je, ja ću dodati tko je jeo, jeo je obzirom da ću u jednom dijelu i to samo u ovoj završnoj odredbi pohvaliti namjeru predlagača koji je napisao da ovaj Zakon o trošarinama stupa danom stupanja Hrvatske u EU. Odmah postavljam pitanje što je bilo s onim uvođenjem PDV-a od 5% što je također bila obaveza prema EU što i to nismo stavili da taj zakon stupi na snagu danom danom ulaska Hrvatske u EU. Obzirom da nam prijatelji Slovenci imaju velikih problema u njihovom parlamentu osobno sumnjam da će se taj proces ratifikacije desiti u skoro vrijeme i ne vjerujem da ćemo a i zbog nekih drugih stvari koje moramo ispuniti, ne vjerujem da ćemo baš tog 1.7. ući u EU. Dakle, namjera i predlagača i Vlade prije svega ukazati na to da do nikakvih poskupljenja neće doći ili će te trošarine utjecati na neznatno poskupljenje. To se posebno odnosi na energente, na motorna goriva. Iz Vlade poručuju da bi kod gospodarstva to poskupljenje trebalo biti minimalno za 1-2% i to samo u dijelu gdje se plin ili ugljen ne troše u procesu proizvodnje, što ne bi ne bi posredno trebalo utjecati na izlazne cijene niti na poslovanje tvrtki. No međutim ja moram reći da je neusklađenost to pa još uvijek ozbiljan problem i u samoj EU a primanjem a primanjem novih članica te razlike u stopama posebno u stopama trošarina su se još više i povećale. Omogućavanjem određenih izuzeća ili odstupanja za pojedine zemlje te korištenjem prijelaznih razdoblja u kojima se stope trebaju približiti minimalno određenima to je omogućeno i Hrvatskoj. Međutim već postojeće stope trošarine u Hrvatskoj su daleko veće od ovih minimalno utvrđenih u EU. Dakle tu bi prije svega trebalo i uskladiti postojeće trošarine. Sljedeće pitanje koje se ovdje otvara kako će ovo usklađivanje odnosno približavanje minimalnim stopama kako predlagač kaže utjecati na gospodarske prilike na fiskalnu politiku u Hrvatskoj jel ovdje nema jednog detaljnog obrazloženja i obrazloženja situacije što će utjecati ovo povećanje i usklađivanje trošarina na stanje u gospodarstvu RH pa i u samoj fiskalnoj politici u Hrvatskoj. Vezano za sam ovaj Zakon o trošarinama svjesni smo toga da ih usklađujemo sa EU kao jednu od obaveza Hrvatske prema ulasku u EU, međutim u svakom slučaju ne možemo ovo svesti pod pod jedinstveni nazivnik da je to nešto što definitivno moramo jer prije svega ovaj zakon će utjecati na novo porezno opterećenje što će se svakako desiti. I ponavljam da nisu napravljene procjene koliko će to biti dodatno opterećenje za gospodarstvo ali i za građane. Najveća zabluda koje ovdje pojedini predstavnici klubova govore da to neće utjecati i da neće opteretiti građanstvo, treba jasno i glasno građanima reći, ne piše jasno i glasno jel ne može pisati glasno, ali ne piše ni jasno, treba jasno građanima reći da prema EU direktivi iz 2003.godine 96EC o oporezivanju energenata visina poreza ovisi o namjeni odnosno razlikuje se poslovna i neposlovna uporaba energenata i veća je za neposlovnu namjenu, dakle veća je za građanstvo. I u konačnici to će izazvati val poskupljenja bez obzira da li će doći ruski Gazprom ili neko drugi s obzirom na to da su energenti i trošak prisutan u kalkulaciji cijene svakog proizvoda ili usluge. Evo podsjetit ću obzirom evo da sam 1995.godine dakle nije nije to toliko dugo vremensko razdoblje u svoju obiteljsku kuću uveo energent zemni plin, tada je cijena kubika tog zemnog plina bila 0,81 kunu. Danas je ta cijena 3,84 kune po kubnom metru, plus onaj znameniti fiksni trošak koji plaćaju svaki potrošači Da bi zagrijali kuću od 100 kvadrata u 12., 1. ili 2.mjesecu potrebno vam je na temperaturi od 22 stupnja potrebno vam je negdje oko 1500 kubika zemnom plina pa izračunajte. To je negdje oko 4,5 tisuće kuna gotovo jedna prosječna plaća u RH. I mnogi građani ne samo u Slavoniji nego u čitavoj Hrvatskoj se vraćaju na one ja ne bih rekao više ni alternativne izvore energije nego se vraćaju na one uvriježene drva i ugljen. Bez obzira na obnovljive izvore energije i bez obzira na ono što se želi postići ulaganjem u obnovljive izvore energije u sunčevu energiju itd., a jadan onaj tko se bude grijao u u ovim zimskim uvjetima na sunčevu energiju. To možete vidjeti na prometnicama gdje čak ni oni pokazivači brzine obzirom na nedostatak sunčeve energije ne mogu raditi. Vezano za struju, ali to treba građanima jasno i glasno reći, samo prošle godine smo imali poskupljenje od gotovo 30%, isključivo iz razloga ne da bi spasili hrvatsku proizvodnju električne energije nego da bi sanirali Hrvatsku elektroprivredu koja godinu dana, bar su takvi pokazatelji bili pozitivna negdje oko 450 milijuna kuna, pa i to poskupljenje struje nije bilo dovoljno pa smo morali odobriti odnosno Vlada je odobrila novo zaduženje Hrvatske elektroprivrede. Govorim kao građanin koji mjesečno dobije ili dobije onih 6 uplatnica za obračunsko razdoblje i bogami nije mi jasno ovaj način na koji se izračunava taj utrošak električne energije. Pa ja vjerujem da bi ovaj Hrvatski sabor trebao raspisati ovaj Hrvatski sabor trebao raspisati ili HAZU trebala raspisati natječaj i dati nagradu. Ja sam jednom rekao da tom čovjeku koji to uspije objasniti broj onih kilovat sati, broj svega onoga što ulazi u obračun električne energije da bi mu najvjerojatnije trebalo dati Nobelovu nagradu. Vezano za zaštićene potrošače koji koriste tu električnu energiju došlo je do poskupljenja od gotovo 100% jer su ti računi razdvojeni na popularnu mrežarinu ili distribuciju same el.energije i posebno se plaća onaj utrošak el.energije i normalno da se to opterećuje u svim ovim pozicijama i sa onim poznatim PDV-om od 25% praktično imamo porez na porez. Što se tiče duhana, slažem se sa nekima koji su govorili o tome da povećanim trošarinama ćemo bitno utjecati i na hrvatsku proizvodnju duhana, ali visina cijene tog proizvoda, neću propagirat pušenje, čak se i sam želim maknuti od duhana, smatram da će posebno utjecati na šverc i krijumčarenje duhanskih proizvoda što je već i sada prisutno u Republici Hrvatskoj. Dovoljno je vidjeti sve naše granične prijelaze, nažalost ne šverca se samo duhan ili cigarete ili šteke cigareta i ne kupuje se neka zemljišta za 4 šteke cigareta nego se šverca i ulje npr. Zvijezdino, sada će vjerojatno i čepinsko koje je dva do tri puta jeftinije u BiH nego kod nas gdje se proizvodi. Vegeta itd. Nadam se da ovo poskupljenje duhanskih proizvoda neće utjecat na na jednu veću potrošnju jednog drugog proizvoda koji je sličan duhanu, na koji nema koliko sam čitao u ovom zakonu o trošarinama nema nikakve naknade, nema trošarine, a omogućeno je da se za vlastitu potrebu popuši koji joint. Tako da ja vjerujem da će se Hrvati kao sposobni ljudi obzirom da to više nije kriminalno djelo, da će se vrlo brzo snaći pa će i zbog ove teške situacije preći na pušenje trave. Ne ulazeći sada, obzirom da vrijeme već ističe, ne ulazeći u nadležnost Hrvatske energetske regulatorne agencije njena nadležnost bila je vidljiva, da je ona ustvari smokvin list za neodgovornost Vlade i za ono poskupljenje cijene toplinskog grijanja u mnogim gradovima gdje praktično je utjecaj jedinica lokalne samouprave ili kako je to rekao predsjednik Vlade Milanović lokanih šerifa potpuno ukinut, a HERA je odradila ono što je Vlada naredila tako da to uopće nije nikakva nezavisna agencija. Sad vezano za ono tko je pio, pio je. U članku 53. ja ću samo upozorit da u Hrvatskoj se ne proizvodi samo duhan, u ovom stavku 1. alkoholom i alkoholnim pićima u smislu ovog zakona smatraju se pivo, vino, ostala pića dobivena vrenjem, osim piva i vina. E sad prije nekoliko godina, mislim to je tako napisano da očigledno onda pivo i vino nisu alkohol nego su prehrambeni proizvodi što bi trebalo u svakom slučaju podržati jer vino in vino veritas i hrvatska proizvodnja vina se svakako, posebno u razvoju turizma i posebno u razvoju gastronomije ne može svesti pod sam pod sam alkohol. koji jedva vežu kraj s krajem, kako će to utjecati na ovo katastrofalno stanje u gospodarstvu, na ovo stanje u Hrvatskoj bez izlaza… **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Vrijeme vam je isteklo.

Neću komentirati. Hvala lijepa. Prijavljene su 4 replike. Prva replika i poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Evo kolega Vinkoviću vi ste se upitali kako će to utjecati još jedan porez, možemo ga slobodno nazvati još jedan porez na nezaposlene, na umirovljenike itd. Kad bi govorio kao kolege s lijeve strane onda će utjecat blagonaklono, osvježavajuće jer smo navikli već u proteklih godinu dana da svaki novi porez i namet djeluje dobro na hrvatske građane. Voda 37%, grijanje 36,7%, plin 22%, električna energija 20%, PDV je veći 2%, pa jučer zeleni porez da ne uništavamo zrak, benzin po litri kunu do kunu i pol skuplji, to su sve ulazni troškovi u budžet kućanstva. Onda smo u javnim službama profesorima, učiteljima, nastavnicima skinuli negdje oko 10 000 kuna na nivou godišnjeg primanja tako da jednostavno ti ljudi su pribjegli preživljavanju na svoj način na koji su to već očito navikli u vrijeme ne samo sada nego i proteklih proteklih 20 i više godina. Tako da mi danas možemo reći da smo država možda sa najviše trgovačkih kvadrata po glavi stanovnika, imamo najviše trgovačkih centara u kojima ima mnogo dućana, međutim Hrvati sve više izlaze u kupovinu u inozemstvo. Kupuju u Sloveniji, u Italiji, u Austriji, u Mađarskoj, jer tamo za tisuću kuna mogu kupiti puno više nego u Republici Hrvatskoj. To je činjenica. Onda se mi ovdje čudimo zašto je došlo do pada potrošnje, zašto Hrvati više ne ulaze u te trgovačke centre i jednostavno to je zbog toga što sva ova politika politika blagonaklono djeluje i osvježavajuće na njihov život pa tako će i ove trošarine i ovo poskupljenje cigareta jednostavno također, ne samo cigareta nego i alkohola i svega ostaloga što će to izazvati, ne samo sada nego i u budućem vremenu djelovati blagonaklono.

da jučer slušajući predsjednika Vlade da sam ja sad u jednoj velikoj nedoumici. Vjerujem da ću morati dobro razmisliti kome vjerovati. Jučer smo čuli da je jedini novi namet koji je bio uveden bio PDV od 25%. Sad vi naveli toliko toga, a mogao bih ja još ponešto od poskupljenja goriva svakodnevnog itd. jer ne radi se to o usklađenosti sa mediteranskim, blisko istočnim tržištem nego radi se prije svega o punjenju državnog proračuna pa do toga da nam je pao bruto nacionalni dohodak, da je pad industrijske proizvodnje itd. itd. Da evo, već oni poznati hrvatski umirovljenici mogu preživjeti. To je statistički pokazano svega 7 dana, ali ruku na srce nije bilo bolje ni onih 8 godina dok je drug Ivo bio predsjednik Vlade, pa i ove dvije godine u tom prelasku s kapetana na malo vitra. Imate i vi, dakle kao politička opcija, ne govorim vama kao osoba imate jedan veliki udio u ovom cjelokupnom stanju. Ali je činjenica da ovi nisu ništa napravili. Dakle, počeli smo ovaj mandat u 12 mjesecu. Bilo je manje od 300000 nezaposlenih. Sad je 372 i taj broj raste. Jučer gledam ministra rada i socijalne skrbi oni su izdali već onaj katalog koja su vam prava kao Hrvatima i Hrvaticama u EU. To znači hajmo ponovno u Njemačku na bauštelu. To je očigledno to i to je program ove Vlade. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Vinković, ja sam očekivao da ćete vi kao čovjek iz Slavonije malo više progovoriti o efektima ovih trošarina na ne mali broj ljudi. Jer nekoliko tisuća ljudi se bave proizvodnjom uzgoja duhana i proizvode jednu marku koja se praktički nigdje u svijetu više u proizvodnji ne koristi osim što ih koristi domaća duhanska industrija i to hajde recimo više iz sentimenta nego što mi je to stvarno odgovaralo. Dakle, nekoliko tisuća ljudi prije svega u Virovitičko-podravskoj županiji za 2 ili 3 godine naprosto neće imati kome prodati taj duhan. I kad gledamo šire, a kasnije ću u pojedinačnoj raspravi govoriti nešto više o tome, a u zakonu koji nam je uvaljan ovako ispod noći, a ima puno, puno reperkusija i na građane RH, a isto tako na proizvođače. Dakle, ne govori se nikako supstitucija za to, o nikakvoj supstituciji za to. Jer ti ljudi moraju dobit neko novo znanje za uzgajanje nekih drugih poljoprivrednih proizvoda jer naprosto oni jedino što uzgajaju zadnjih nekoliko desetaka godina je duhan. I da, mislim da naprosto iz ovog dijela ovih trošarina bi dio sredstava trebalo preusmjeriti da se tim ljudima pomogne da prijeđu na neku drugu poljoprivrednu proizvodnju i mislim da bi to nešto trebalo biti što će praktički u ovom Visokom domu bit prihvaćeno sa konsenzusom. tim ljudima ukinut mogućnost da prodaju ono što proizvode, a ne dati mogućnost, praktički i znanje i nekakvu materijalnu potporu da krenu u nekakvu novu proizvodnju u najmanju ruku nije humano koliko će sa povećanjem ovih trošarina stizati šteka cigareta iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije jer oni nisu još ni blizu da počnu pregovore sa EU. Ne pritišću ih veliki svjetski monopoli da moraju uskladiti trošarine i ostale stvari. To je sve negativno što će se odraziti na Republiku Hrvatsku. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Nije ovdje kolega Šuker problem samo duhan, posebno ne u Slavoniji. Slavonija je 13 prase bila, a gotovo svih ovih 20 godina. Nije ni u socijalizmu bilo bolje. 13 prase, ono prase koje ne dođe do sise od krmače pa ostane gladno i kržljavo. Nekad najveće, najveće, najbogatija pa ja bih rekao i regija u koju se dolazilo sad je postala najsiromašnija. Ma ne zahvaljujući ljudima koji tamo žive ili ovi koji prozivaju oni se sa svima inate. ostao nam je još samo inat, inače bi, inače ja ne znam ukoliko se uvede i trošarina obzirom da su sve industrije i čitavo gospodarstvo posrnulo …/Govornik se ne razumije./… dobiti još i trošarinu na svježi zrak u Slavoniji. No, ovo prije svega će bitno utjecati na tu vrstu proizvodnje. Bitno utječe i na cjelokupnu poljoprivredu. Na to će utjecati i novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je napisan isključivo za velike. Nije napisan za mala ili srednja obiteljska gospodarstva. Pa već je sada utjecalo sve ovo što se dešavalo od smanjenja poticaja u poljoprivredi, smanjenja sredstava za poljoprivredu, bili smo kraj koji je bio najpoznatiji i po poljoprivrednoj proizvodnji, u novije vrijeme i po stočarskoj proizvodnji, proizvodnji mlijeka. Sada već imate 50% zatvorenih tih farmi zahvaljujući mjerama Ministarstva poljoprivrede ove hrvatske Vlade. I to je činjenica. Ulaskom u EU bez obzira tko šta priča, malo je pripremljenih za ulazak u EU u hrvatskom gospodarstvu, u hrvatskoj poljoprivredi i vrlo, vrlo brzo Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Poštovani kolega Vinković, rekli ste naravno krivo da će ovaj zakon čak ste se i pozivali na neke stvari krivo naravno dovesti do povećanja cijene energije. Ja sam rekao, rekao je to i zamjenik ministra, ali na stranu to što smo nas dva rekli ali u zakonu jasno i glasno piše da za kućanstva što se tiče ovog zakona i trošarina neće doći do povećanja jer ih nema. I ne samo za električni, negoli za prirodni plin. Dakle, kućanstva ni lipe neće poskupjeti, ni plin, ni struja što se tiče ovih trošarina i ovog zakona. I to smo izvukli maksimum iz onoga što smo mogli upravo zato pogodujući ljudima. Vi krivo govorite, naravno govorite to ili zato što ne znate što u to sumnjam ili zato što namjerno želite krivo govoriti. Vi govorite pa doć će do poskupljenja, pa navodite primjere kako je poskupio plin ne znam u zadnjih par godina itd. Pa naravno da će vrlo vjerojatno doći do poskupljenja plina i struje ali ne zbog ovog. Ako u Rusiji poskupi plin ili ako nafta poskupi u Kuvajtu šta mi na to možemo. Jel mi možemo utjecati na Putina i na Kuvajt, ne možemo. Ali ono što mi možemo utjecati svojim odlukama, to nećemo proizvesti. Dakle krivo informirate ljude ne znam zašto. Ja ne znam zašto možda vam je netko rekao ili sami mislite da time što ćete ljude više uplašiti ili krivo informirati da će glasati za vas da oni koji se više uplaše i boje loše informe da će glasati za vas, možda tako mislite. Ma nemojte tako misliti, ajmo ljudi pravo informirati pa makar glasali za vas. odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zoran Vinković. vezano za plin, pa što smo onda prodali cijelu hrvatsku proizvodnju plina u Italiji, pa onda iz Italije uvozimo tri puta, dakle prodamo po npr. 1 kunu a uvezemo po 4 kune, to isto treba, to su hrvatska posla i hrvatski poslovi. Mi smo htjeli utjecati i na cijenu kruha pa smo ovdje tvrdili da vrlo dobro znamo čitati šta piše u zakonu, šta piše u onom sporazumu između Hrvatske i EU koje je potpisao neki otpravnik poslova u EU i zamjenik ministrice ministrice vanjskih poslova sad ne znam jel prva potpredsjednica Vlade il druga kak to već ide, pa je tamo pisalo danom stupanja Hrvatske u EU, a vi ste onda tu obrazlagali kako to ne piše tamo nego to treba od 01.01. isključivo iz razloga punjenja državnog proračuna. Doć će do poskupljenja, itekako će doć, pa to piše i u ovom zakonu samo ga treba znat pročitati. To piše i u direktivi EU da da oporezivanje energenata i visina poreza ovisi o namjeni, odnosno razlikuje se poslovna i neposlovna uporaba energenata i veća je za poslovnu ne namjenu odnosno za građanstvo. Građani su tek sad svjesni onog uskršnjeg ili prvosvibanjskog poskupljenja zemnog plina od 32%. Tek sad vide kolika im je ustvari cijena, tek su sad kolega Ivo, prijatelju Ivo svjesni onog fiksnog troška koji ste uveli, tek su sad svjesni PDV-a od 25% i povećanje cijena kruha, mlijeka, ulja, mesa itd. **Milinković, Stjepan

al mi je drago da ste jasno pojasnili koliko će ovo cjenovno djelovati na one krajnje potrošače, poglavito cijena plina. to je vrlo, ste jasno to pojasnili. I onda kad su ovi stručnjaci, onda se meni nameće pitanje kad su ovi stručnjaci znali da će to tako dakle do krajnjih potrošača djelovati kud su onda srljali unaprijed sa ovim povećanjem tolikim prije kad su to znali. I zasigurno sad nisu trebali naravno slažem se s vama, nisu trebali ni sa povećanjem PDV-a na kruh i mlijeko zasigurno nije trebalo, nije bilo vrijeme, moglo se čekati još. I sad naravno da u tim okolnostima ostaje ova mogućnost ovim obiteljima ići na one alternativne izvore grijanja, drva itd. I sad ja gledam sa pozicije svoje sredine, mogu ići sređivat drvo u šumu, starija bolesna populacija ne može. MOže kupiti to drvo za što novca nema. Na selu novca nema, nema poticaja, propale farme, cijena mlijeka i proizvoda su pale i što sad u tim okolnostima. Ostaje jedino da jedinica lokalne samouprave podmetne svoja leđa. Ja sam ovu zimu nažalost imao priliku gledati te liste tih tražitelja pomoći za ogrjev, pa to su neizmjerno dugačke liste i sve ih je više, a jedinice lokalne samouprave mnoge imaju već i dosta tereta tako i tako da svojim leđima još im se dodatni tereti nameću i u tim okolnostima što onome krajnjem potrošaču ostaje nego se smrznuti. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zoran Vinković. Zoran (HDSSB)** Prije nekoliko godina jedan političar je rekao da građani žive bolje samo toga nisu svjesni. Ja tvrdim da građani u ovom trenutku uopće ne žive bolje nego da jedva spajaju kraj s krajem, da nisu oni živjeli dobro ni prije osam godina, nisu živjeli ni prije deset jer je hrvatska politika i dovela do stanja i zaduženosti, dovela ovu državu do banana republike nažalost ova današnja država je zadužena skoro 50 milijardi eura. To kad pretvorite u milijarde dolara to je oko 100 milijardi dolara. Tada su Brazil, Argentina, one latinsko američke zemlje otišle u Hondoras, se ne razumije./… kaže da su potezi bili krivi, da je to utjecalo i na daljnje loše gospodarsko stanje itd., a mi se držimo ko pijani plota toga i režemo po građanima. Nedamo da dišu, da jedu, da piju, da puše, osim da puše marihuanu i zato neće ako puše za vlastitu upotrebu neće biti kažnjeni više. E to je jedina olakšica koju smo ovu godinu dana dobili. pušite marihuanu i nećete biti kažnjeni ali stanje je sve gore i gore. Dakle teško je objasniti jednom umirovljeniku, jednom radniku, teško mu je objasniti zašto mu je struja povećana 30%, plin 30% Voda u Đakovu nije poskupila, ne znam u nekim gradovima je poskupila, ali cijenu vode određuje lokalna samouprava osim ovih fiksnih troškova i nameta koje ste vi uveli. Vlada Jadranke Kosor je uvela onaj fiksni trošak za vodoopskrbu i odvodnju. u skladu sa člankom 207.stavak 2. Poslovnika isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Idemo na nastavak rasprave po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Sada je na redu Klub

zato jel je prošlo vrijeme kada se neistomišljenicima preporučivalo da napuste Hrvatske, a takve naravno preporuke uvijek dođu kada se sadržaja nema jer vi na moje pitanje odgovorili niste ali ćemo imati nadam se prilike još o tome raspraviti. A što se tiče zakona o kojem danas raspravljamo, valja reći on je on je dovršetak i predstavlja dovršetak izgradnje sustava praćenja naplate i obračuna trošarina na robe za koje je trošarina regulirana i europskim direktivama. Za ove tri kategorije trošarina način i obračuna i praćenja i propisivanja i svega druga propisane europskim direktivama s obzirom da su to robe koje se kreću u međudržavnom prometu zajednice i njihov promet treba spriječiti da ne postoji nikakvih prepreka u tokovima roba, kapitala itd. što sve jest. Jučer smo npr. imali nešto drugo, dakle nešto gdje imamo određeni i veći stupanj slobode u određivanju i visine stopa i na koji ćemo primjenjivati trošarinu nego što je slučaj sa naftnim derivatima, alkoholom i duhanom. Međutim ponovno kao jučer imamo pred sobom zakon koji ustvari poštujući i s obzirom na obveze članstva čini ono što mora, prihvaća naše obveze iz članstva, međutim ponovno kao i jučer ne prihvaća i ne dopušta neke olakšice i neka izuzeća koje dopuštaju same direktive. Jučer smo imali to u slučaju alternativnih investicijskih fondova, danas to imamo u ovom konkretnom slučaju određivanje visina trošarina na električnu energiju i plin. Mi smo ovdje puno raspravljali i drugi su kolege puno raspravljali o posljedicama, o troškovima koje će to izazvati, pa nesporno je da ako se uvodi trošarina na el.energiju i plin koje do sada nije bilo i unatoč velikim izuzecima i unatoč izuzimanju građana i domaćinstava i ove maloprodajne upotrebe da će to nekome povećati troškove. Ali direktiva je onda ipak rekla, za one na koje se moraju primijeniti te trošarine razlikujem poslovnu i neposlovnu upotrebu. Pa je trošarina za poslovnu upotrebu dvostruko manja na el.energiju i plin, trošarina je dvostruko manja od trošarine koju direktiva propisuje na neposlovnu upotrebu. U ovom prijedlogu zakona taj prostor koji direktiva nudi ponovno iskorišten nije, nego se predlaže da na el.energiju kao i na prirodni plin trošarina bude jednaka bez obzira radi li se o poslovnoj ili neposlovnoj upotrebi, a zamjenik ministra reče da to nije lako razgraničiti. Meni se čini da je to poprilično lako razgraničiti jel recimo da je poslovna upotreba gospodarstvo. Meni se to čini poprilično jasno da sve ono što predstavlja gospodarskog subjekta u bilo kojoj gospodarskoj djelatnosti i grani poslovanja jest poslovna upotreba. A neposlovna upotreba onda vrlo jednostavno ostaje javna uprava, državna uprava, ustanove i druge institucije, a može se i provesti zato jer ovaj zakon predviđa da distributeri struje i plina trošarinu naplaćuju po po izdanim računima. Dakle temeljem svakog pojedinačnog izdanog računa kojeg oni izdaju pojedinačnim korisnicima će platiti državi trošarinu. Prema tome, mislim da razlog kako nije moguće definirati i razgraničiti poslovnu i neposlovnu upotrebu nije valjan razlog da se ne iskoristi ova mogućnost koju direktiva nudi. Pa s obzirom da se uvode ovi ovi nameti što jesu novi nameti na gospodarstvo, onda ih treba uvesti u najminimalnijem obliku koji to direktiva traži i za gospodarstvo u odnosu na ovo što je ovdje predloženo prepoloviti taj namet. Ako Ministarstvo financija nije bilo u stanju napraviti tu definiciju klub HDZ-a će predložiti amandman zajedno sa definicijom što je to poslovni, što je neposlovni sektor i sa stopama koje su sukladne direktivi.

prihvatiti ovaj zakon. iako se radi o usklađivanju, iako se radi o europskom zakonu bez ove uskladbe ovakav zakon prihvatiti ne možemo bez obzira što je on u svom ostalom sadržaju u najvećem dijelu usklađen sa europskim propisima i predstavlja njihovo prenošenje. Ali mislim da nije dobra praksa koja se sada pojavljuje već dva puta za redom, da se u naše zakonodavstvo ne prenosi pa i onaj minimalan prostor za izuzeće i za smanjenje poreznog tereta koji same direktive nude, koje su si same razvijene države za sebe izborile. Pa zbog čega bismo mi onda pod izlikom usklađivanja s Europskom unijom uvodili uvjete poslovanja koji su u startu manje konkurentni nego što je to slučaj u razvijenim zemljama. Naravno, bilo je ovdje govora već o toj temi, a radi se o sljedećoj skupini proizvoda što su industrija proizvodnje duhana i prerađivačka industrija u području duhana. Jasno je da usklađivanje zahtjeva povećanja trošarina na te proizvode da će do 2017. u principu ti proizvodi postići cijenu koja danas postoji u razvijenim državama, da će to izazvati opasnost ne samo za opstojnost tih proizvodnji nego i za državni proračun kao takav jer nažalost mi se nalazimo na rubu područja koje ima vrlo niske trošarine. To će tako ostati i u budućnosti, taj će proces neminovno i prirodno povećati motive za šverc, s obzirom na duljinu naše granice i njezin oblik to je kontinuiran i stalan problem s kojim se i danas bori carinska i porezna uprava, a biti će to sigurno još više i ubuduće. Zbog toga koristim ovu priliku ponovo se vratiti na pitanje sudbine ugovora sa zemljama članice CEFTA-e koji će prestati vrijediti 1. srpnja kada Hrvatska stupi u Zadaća je stoga hrvatske Vlade da učini sve da se do toga datuma komisija u ime i za račun Republike Hrvatske, a naravno uz njezinu pomoć dogovori povlaštene i posebne uvjete nastupa na tržištima okolnih država za hrvatsku industriju. Radi se ne samo o preradi duhana, radi se i o prehrambenoj industriji, radi se o mnogim hrvatskim proizvođačima koji svoje robe plasiraju na ta tržišta, a kojima s obzirom na s obzirom na stupanje u članstvo je potrebno u ovim pregovorima osigurati jednake uvjete kao što ih nastupa na tim tržištima kao što ih imaju i danas. To se dogodilo kada su u članstvo stupile Bugarska i Rumunjska, to se treba dogoditi i za Hrvatsku, međutim ono što brine je što mi danas vrlo malo ili gotovo ništa ne znamo kako i na koji način i da li se te radnje poduzimaju, a to znači da onda u ovim industrijama vlada zabrinutost jer u ovim teškim vremenima hrvatska industrija suočena sa svim poteškoćama s kojima jest, za nju su ova tržišta vrlo važna i vrlo značajna. I zaključno, ono što bih u ime kluba HDZ-a željela istaknuti, isto kao i u ime svih onih koji su koji su sudjelovali u pregovorima i pregovarali, vidimo da usklađivanje hrvatskog poreznog sustava sa Europskom unijom nije bilo i nije glavni izvor povećanja poreznog opterećenja. Jednim dijelom ulazak u Europsku uniju donio je povećanje određenih poreza zbog potrebe usklađivanja, ali kao što pokazuje naša stvarnost, nije Europska unija ta koja je glavni razlog i glavni izvor povećanja kojima je danas i sa kojima su danas suočeni i suočeni smo svi mi u Hrvatskoj. Glavni uzroci su negdje drugdje, glavni uzrok je u prirodi ekonomske politike koja se vodi u Hrvatskoj, koju u Hrvatskoj vodi aktualna Vlada i to zorno pokazuje

i jednim dijelom i određenih ograničenja, međutim kako će nam biti u Europskoj uniji i u kojoj mjeri ćemo iskoristiti te prednosti ovisi o nama samima, a primjer je upravo ovo. Nije nama Unija kriva za povećanje poreza sa kojima smo suočeni, kriva je ekonomska politika koju vodi Vlada, a isto će tako biti i u budućnosti. Toga moramo biti svjesni. Hvala lijepa. Hvala i vama. Na vaše izlaganje prijavljeno je 6 replika. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite. Kolegice Dalić, rekli ste da ja vas tjeram u Albaniju kao političkog neistomišljenika. Bože sačuvaj, pa ja vas ne bih nikud otjerao gdje vi ne želite ići, a kamoli u Albaniju, pogotovo ne u štiklama za koje ste se vi opredijelili, u čemu vas podržavam, gdje ćete po tim vašim stazama i cestama u Albaniju. Ne daj Bože. … Ali ono što hoću reći, mene čudi da vi ne podržavate ovaj zakon koji je uzeo sve ono što smo ispregovarali sa Europskom unijom, maksimum od toga što je ispregovarano pa se čudim i vama i kolegi Šukeru, a vaše Vlade dvije su vodile pregovore. Koliko ste god vi uspjeli ispregovarat što bolju … za Hrvatsku mi smo to sve ugradili i u ovaj zakon. Prema tome, to što ste vi ispregovarali sad se bunite da to nije dovoljno dobro i zašto je to u zakonu. Ja vas zaista ne razumijem i zato sam rekao ovdje je ono što sgte vi pregovarali, mi maksimum izvlačimo iz toga što možemo ugraditi u zakon i primjenjujemo to zajedno u Europsku uniju u kojoj želim da zajedno živimo i vi i mi i ne dao Bog da vas tjeram bilo kuda. Cijenim vaše razumijevanje kolega Jelušić, ali imao odgovor na repliku. Poštovana zastupnica Martina Dalić. **Dalić, Martina (HDZ)** Kolega Jelušić, sadržaj, sadržaj je bitan. Dakle, nije bitno da ste vi meni dali repliku nego je bitan sadržaj i vaše replike i moga govora, a sadržaj je taj da ćemo mi podržati zakon ako ga u potpunosti uskladite sa onim što direktiva tražim. Onim što je upisano u direktivi, a u direktivi je upisano da poslovni sektor ili, odnosno gospodarstvo može imati dvostruko manju stopu trošarine na struju i plin nego što je sada predloženo. I mi ćemo zato podnijeti amandman kojim to predlažemo i u slučaju da se naš amandman usvoji i da se zakon u potpunosti uskladi sa onim što piše u direktivi i s onim što smo mi ispregovarali zakon ćemo podržati. Fer. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Pa kolegice Dalić vi ste se s pravom upitali zbog čega se ne želi razdvojiti poslovnu od neposlovne upotrebe električne energije, pa ću ja evo pokušati odgovoriti zašto. Zbog toga što HEP je u problemima i HEP želi imati novce. Činjenice govore da je HEP u prošloj godini samo za Centar za investicije samo za Centar za investicije za 28 zaposlenih koji su tamo radili i koji su uspjeli ugovoriti svega 16 milijuna kuna na energetskim fasadama potrošili 14 milijuna kuna na plaće, Centar za investicije, famozni centar koji je sa 12 zaposlenih na kraju godine završio na 28 zaposlenih. I HEP je dužan mjesečno davati milijun i 670000 kuna za taj famozni centar. I naravno da onda moramo opteretiti gospodarstvo ovakvim zakonom i tumačiti to potrebom EU ili usklađivanjem sa zakonodavstvom EU a činjenice govore ili direktiva govori sasvim drugačije. Zbog toga nema podjele na poslovnu i neposlovnu uporabu. A kad znamo da država uzima na kutiji cigareta od 23 kune uzme 16 kuna sebi u proračun, kad na litri benzina uzme od 10 kuna 5 kuna sebi u proračun jasno je da viša cijena donosi više novaca u proračun, da veća trošarina donosi više novaca i to hrvatski građani moraju platiti htjeli oni pušit, ne pušit, htjeli se oni vozit ili ne vozit. Oni to moraju platiti. To je potreba državnog proračuna i zbog toga nema podjele na poslovnu i neposlovnu uporabu električne energije. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovana gospođo zastupnice, rekli ste na kraju, pri kraju vaše rasprave kako nije samo usklađivanje sa EU razlogom za stanje u kojem se danas nalazimo i koje imamo danas u Hrvatskoj harač na harač i to je točno. Potrebno je uskladiti naše gospodarstvo i potrebno je evo ispoštovat te direktive. Međutim, mi smo jedinstvena država. Mi direktive primjenjujemo i na taj način da i ono što ne moramo odmah oporezovat oporezujemo. Kolega Jelušić je bio rekao replicirajući kolegi Vinkoviću kako misli da on ili nije razumio ili ne želi razumjeti. A recite mi kako onda objasnit da smo donijeli i novi PDV umjesto nulte stope od 5% i na kruh, mlijeko, na knjige, na znanstvene časopise, na lijekove, ortopedska pomagala, na kino ulaznice sa 0 na 5% sa primjenom od 1. siječnja, a u EU očekujemo ući 1. srpnja ove godine. Zašto te direktive primjenjujemo i opterećujemo hrvatske građane i prije nego što to uopće itko od nas traži? Mi radimo takve poteze i krivac za ovo trebate gospođo Dalić kad ste govorili, ma krivac se zna imenom i prezimenom. Nije krivac ekonomska politika ove Vlade. Krivaca je premijer Milanović, krivac je ministar financija Slavko Linić, kriva je nesposobna aktualna hrvatska vlast. I već se kod nas u Slavoniji pjeva još jedan bećarac na temu ovih poreza i nameta i kažu ljudi "krmača mi oprasila troje, jedno meni a Liniću dvoje". To je hrvatska stvarnost. Hvala lijepa. Nema odgovora na repliku. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Ivo Davor Stier. Izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice Dalić, meni je doista nevjerojatno da kolege iz SDP-a pokušavaju prebaciti odgovornost za povećanje nameta EU ili HDZ-u kako je pregovarao sa EU završetak pregovora odnosno pristupni sporazum kao da su zaboravili da sve što je ispregovarano prošlo je kroz Nacionalni odbor koji je upravo oporba predvodila i gdje se konsenzusom sve to donosilo. Ko da su doista i prespavali taj dio pregovora. ono što smo vidjeli jest da nije bilo odgovora na vaš prijedlog u ime kluba HDZ-a i na taj amandman. Dapače, iz svega onoga što je i vama replicirano vidi se i zapravo ne samo da ono što ste rekli da je točno da nije EU kriva za povećanje nameta nego kriva je politika ove Vlade, a kriva je zapravo i ta nesposobnost ove Vlade i time se još jednom potvrđuje da nesposobnost razorna gotovo kao i korupcija, jer i s jednom i s drugom građani uvijek ostaju siromašniji. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice Dalić stvarno ste bili u pravu kad ste rekli da je nužno i potrebno da se upotrijebi ono što direktiva nalaže, da se razgraniči što je što i što se oporezuje i što se trošarinom povećava, a to je sigurno proizvodnja koja bi trebala biti stimulirana i mogućnost da se dvostruko manja trošarina upotrijebi na struju i plin kao energente koji su nužni i potrebni i u drvno-prerađivačkoj i u duhanskoj industriji koja recimo u mojoj županiji Ličko-podravskoj jedinstvena kao i u Požeško-slavonskoj. Proizvodnja duhana koja je prešla striktno na energent, plin, sigurno će biti nekonkurentna na svjetskom tržištu gdje se najviše i vozi taj duhanski proizvod ako se ostavi ovakva trošarina na plin u plin u toj proizvodnji. Jednako tako i drvna industrija gdje je cilj kao proizvođač namještaj sa 97% izvoza prema Švedskoj IKEA-i i koristi energent struju i plin, sigurno će se ovakvom trošarinom postati nekonkurentan i neće imati profitabilnost nikakvu u budućnosti ako ovako ostavimo. Ja bih se složio s vama da je nužnost i potreba da se stavi dvostruko manja trošarina na struju i plin kako bi naši proizvodi bili konkurentni na svjetskom tržištu, kako bi mogli dalje izvoziti. To je stvarno nužda i potreba od koje ne možemo pobjeći bez obzira bili mi u HDZ-u, bili u SDP-u, bilo kojoj stranci. Ovo mora se dobro razmotriti i prihvatiti kao osnovno za simulaciju Hvala lijepa. Za riječ se javio u ime predlagatelja zamjenik ministra poštovani Boris Lalovac. **Lalovac, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ovo što je navela uvažena kolegica Dalić, da kao što sam vam rekao intencija Vlade je bila već prilikom donošenja ovoga zakona da taj ovo što ste rekli u poslovnom i neposlovnom upravu uvede. I mi smo od 11 mjeseca u razgovorima i sa distributerima i znači tu već dva, tri mjeseca vodimo intenzivne razgovore na koji način to implementirali. Ja vam samo kažem kako smo od njih dobili, od svih distributera ne samo od HEP-a nego i drugih koji su plinski, da se njihovi distributerski tarifni tarifni modeli nisu prilagođeni. Mi ćemo ponovno ako treba sa hrvatskom udrugom poslodavaca ponovno o tome razgovarati, znači nismo dobili od njih od hrvatske udruge poslodavaca nismo dobili da su dali na to primjedbu ali dapače tu postoji ako postoji mogućnost i treba u konačnici vidjeti te troškove, troškove uspostave sustava, jednoga cjelokupnog takvog u odnosu na ovo korigiranje cijena. Kažemo prihvatiti ćemo taj amandman, razmatramo ga jer je sama intencija bila upravo u tome dijelu, ali evo još jednom ćemo otvoriti pregovore i sa svim distributerima i sa hrvatskom udrugom poslodavaca da vidimo koji su to vremenski rokovi, se može to prilagoditi, evo rekao sam da je to bilo tehničko pitanje. tako smo zapravo u tim pregovorima koji su trajali dva mjeseca dobili i od tih distributera. Zahvaljujem. Hvala i vama. Na vaše izlaganje ponovna replika, poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** Rekli ste poštovani gospodine zamjeniče ako treba. Mislim, treba jer šta da vam kažem, govori se stalno. Vidite i sami kakva je situacija i uvođenje bilo kakvog dodatnog opterećenja gospodarstvu je teško, ako se postoji mogućnost da to opterećenje bude manje jer ovo je jedna od rijetkih prilika kad nije bitan fiskalni učinaka s obzirom da ga sada nema jer je sada nula, dakle prihoda nikakvog nema. Šta god i koliko god da se ubere bit će plus za državni proračun, a ako već nemamo kud i te trošarine uvesti moramo onda ja stvarno ne vidim drugoga načina i puta nego da se uvede u ovim minimalnim i najminimalnijim stopama koje direktiva traži. A gospoda distributeri pa mislim uveli smo sve, OIB, matične brojeve, poslovne brojeve subjekta, sustav sigurno postoji samo se treba malo potruditi. A ovdje je konkretno za provedbu ovoga ispred nas Carinska uprava. Čujte, Porezna uprava iz istog tog Ministarstva financija ona može sve, to je čudo jedno šta ona sve može dohvatiti, pa pretpostavljam da i Carinska uprava jednako toliko moćna i spretna u dosezanju obveznika u ovome slučaju da im se pomogne. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra i u ovome dijelu ja se nadam da ćemo naći neko rješenje. Znači radi se o vremenu i o troškovima za distributera. Dakle, ovdje se ne radi o carini i OIB-ima i potraživanjima nego onima koji zapravo rade na toj distribucijskoj mreži. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravama po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Sada je na redu Klub HNS-a i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, pomoćniče i suradniče, kolegice i kolege. Dakle Klub HNS-a podržat će ovaj zakon predloženi o trošarinama. Naravno jedna od ključnih tu stvari koje smo čuli i u uvodu pa i u raspravama neovisno o svim kritikama da je potpuno usklađenje hrvatskog trošarinskog zakonodavstva s propisima EU i naravno onda se uvijek otvori onaj prostor rasprave, mogu li one biti niže nego šta su minimalno određene direktivama EU i to je uvijek jedna stvar za raspravu i to je uvijek otvoreno pitanje i to je u biti s druge strane uvijek i prijedlog Vlade i Ministarstva financija i politike koje preuzima određenu odgovornost za te odluke i nas u Saboru koji to u biti mijenjamo biti mijenjamo ili potvrđujemo. Ono šta želim u ime Kluba HNS-a naglasit ovdje se dosta naravno uvijek govori i plače da to tako kažem i izjavljuje kako je stalno namet građanima, namet građanima s druge strane imamo određene situacije koje su jasno definirane i u ovome zakonu a i onome zakonu koji smo jučer raspravljali Zakonu o trošarinama na motorna vozila, gdje jučer je jasno rečeno da sva ona motorna vozila koja imaju manji CO2 neće imati nikakve dodatne namete. Isto tako jedna jasna poruka ovdje kroz ovaj zakon a to je da ribarima, poljoprivrednicima nema dodatnih trošarina, znači nema Isto tako poruka da nacionalnim linijskim plovidbama isto tako nema trošarina čime će i ne samo Jadrolinija nego dapače svi oni privatni koncesionari koji imaju neće imati dodatno opterećenje, što opet osigurava svim našim otočanima da budu sigurni da po tom pitanju neće rasti nikakve cijene. To su jasne poruke isto tako ovoga zakona, to su poruke kojim se u biti i štiti onaj kućni budžet kada se zaista mora ploviti odnosno ići sa otoka na kopno i ribarima osigurati da imaju plavi plavi dizel po povoljnim cijenama bez trošarina. Jasno je ovdje već više puta rečeno da ovo ne vrijedi za kućanstava, dakle građani po tom pitanju neće biti dotaknuti. Kada govorimo o raspravi oko alkohola i oko cigareta, oko cigareta, to je jasno da niti alkohol niti duhanski proizvodi u biti ono što spada u normalno egzistencionalno nego da spada ovisno o navikama nego spada u nešto što čovjek može ili ne mora. Neću reći da je to luksuz ali u svakom slučaju imamo pravo na to da neovisno i o direktivama odlučujemo na koji način ćemo destimulirati jer kako govorimo o utjecaju na CO2 pa mnogi to žele banalizirati kada govorimo o motornim vozilima, isto tako nemojmo banalizirati i utjecaj na zdravlje i alkohola i duhanskih proizvoda. Ono što sigurno je nešto što nije raspravljano naravno jer nije sadržano u Zakonu o trošarinama, a to je da nas očekuje Zakon o tržištu el.energije gdje sve one priče kako će ove trošarine onima koji nisu oslobođeni od trošarina govorimo o proizvođačima i gospodarstvu, a velik dio gospodarstva je uključeno u oslobađanje od trošarina po ovom zakonu i molim vas da to lijepo pročitate pa ćete točno vidjeti da je apsolutno sažeto. Svi oni koji u biti sudjeluju u prerađivačkim i proizvođačkim procesima su oslobođeni ovih trošarina. Ono što je ključno, za one koji nemaju mogućnost jel ne bave se takvom gospodarskom djelatnosti koja je proizvodnja, a to je da ide Zakon o tržištu el.energije i Zakon o tržištu plina koji u potpunosti liberalizira čime gospodarstvo može naći alternativu i to je taj dobitak koji dobivamo sa ulaskom u EU, koji koji će nama ti zakoni osigurati, čime apsolutno će se i te minimalne cijene koje vidimo u ovome prijedlogu to su negdje do 2,5% da bi moglo utjecati, ali o.k. Mi u klubu HNS-a smatramo i 2,5% je svako povećanje i ne treba minorizirati u ovakvoj jednoj situaciji posebno u gospodarstvu jer se naravno to odmah reflektira kroz određene proizvode, usluge kojim se ta djelatnost bavi. Kroz liberalizaciju tržišta koju ćemo imati vrlo brzo ovdje u u Saboru vjerujem, osigurat će se mogućnost da se el.energija i plin kupuju na slobodnom tržištu europskome, sa europskog tržišta ovdje nude po povoljnijim cijenama, čime apsolutno ćemo dobiti i anulaciju ove situacije odnosi simulacije rasta cijena sa postojećim odnosima cijena. Prema tome, u ime kluba HNS-a podržavamo podržavamo donošenje ovoga zakona. Također podržavamo da trošarine ne budu više od onih koje su minimalno propisane u EU jel je to dobro za građane ali i dopuštamo naravno da predloži sve ono što smatra da je u ovom trenutku bitno i ključno jer naravno visina poreza, visina trošarina u biti regulira određenu politiku usmjeravanja odnosno stimuliranja i potrošnje, a ovdje kada govorimo o alkoholu i cigaretama sigurno da nije nešto što bi mi kao koalicija trebali podržavati da bude povoljnije nego što je u EU, a i da bude stimulacija da se to i koristi u građanstvu. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo prijavljene tri replike. Prva replika i poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani kolega, za ne povjerovati koliko će puta vladajući uvjeravati hrvatsku javnosti i nas zastupnike, a i sve građane Hrvatske koji jedva preživljavaju kako silni ovi nameti, porezni teror koji vodi ova Vlada prema hrvatskim građanima ne utječe na životni standard hrvatskih građana. Navest ću vam evo primjer ovih trošarina na duhan. Ja kao liječnik nisam protiv toga da se smanji pušenje, nisam jel je to pogubno za zdravlje, ali neće pušenje smanjiti novi porezi nego treba voditi računa o tome što se događa kompletno i sa proizvođačima duhana. Ovo namjerno govorim jer je kolega Šuker se toga dotakao pa je čak i netočno bio rekao kako je kvaliteta našeg duhana loša. Ne, nije, 80% onda sam krivo razumio, 80% duhanske proizvodnje u Hrvatskoj se se proizvodi u Virovitičko-podravskoj županiji, preostali dio je u Požeško-slavonskoj županiji. Ali u čemu jer problem? Nije problem i neće ugroziti one koji proizvode duhan. 1300 obiteljskih OPG-a u Virovitičko-podravskoj županiji živi od proizvodnje duhana, ali njih će ugroziti ne samo ove trošarine, njih će još više ugrozit politika koju vodi Vlada Republike Hrvatske u odnosu na poljoprivredu, u odnosu na poticaje. Za 600 milijuna kuna su poticaji smanjeni novim proračunom i to je stvarna opasnost za OPG-e. A Poljska koja A Poljska koja ima nižu otkupnu cijenu duhana ima znatno veće poticaje za proizvođače. Prema tome, trošarine su još jedan oblik uistinu poreznog terora koji utječe na životni standard svih hrvatskih građana i ne možete nikog uvjerit da to nema nikakve veze i da se neće odraziti na stanje u kućanstvima. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. Poštovani kolega, naravno da mi je drago da vi podržavate da se što manje koriste duhanski proizvodi kod građana. Kvaliteta proizvoda duhanskih proizvođača iz cijele Hrvatske je neupitna i po tom pitanju baš zato ja ne očekujem da će biti ugrožena proizvodnja jer otvaranjem europskog tržišta pa i u slučaju smanjenja proizvodnje u Hrvatskoj što ja ne vjerujem da će biti sigurno će dobiti i dobru mogućnost za plasman, a možda i za još kvalitetniji otkup. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega, govorili ste koje se sve trošarine i na što neće uvest. Ne znam kakva je to nova poruka s obzirom da na trošarine na neke naftne proizvode koje i sada se neće uvesti nisu bile ni do sada uvedeno pa to nije ništa novo. međutim, želio bih podsjetiti da recimo zamjenik ministra je spomenuo da će se uvesti 10 lipa čini mi se na dizel. Ako se prisjetimo kada smo donosili proračun da se tvrdilo da naknada za HANDA-u, dakle čitav proračun HANDA-e ide u državni proračun, to je više od 700 milijuna kuna čini mi se, upravo iz razloga da se ne bi dizala trošarina na određene određene naftne derivate. Gdje se sad izgubilo to obećanje i kako sad argumentirati da se ipak mora uvesti trošarina na određene naftne proizvode, proizvode, naftne derivate unatoč tome što ste uzeli novce HANDA-i i direktno ih strpali u proračun. Dakle i tada smo tvrdili da je jedini razlog što se čitav proračun HANDA-e trpa u proračun je krpanje proračunskih rupa i treba sasvim jasno reći da će dizelska goriva uvođenjem izglasavanjem ovog zakona poskupiti najmanje za 10 lipa na osnovu troška za trošarine unatoč onim tvrdnjama i obećanjima da se to neće dogoditi jer je eto čitav proračun HANDA-e završio u državnom proračunu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Pa jasno u zakonu piše da će se, a i u ovom slučaju o kojom ste vi govorili, propisati obvezna minimalna visina sukladno EU direktivama, prema tome to je ono što ja vama mogu odgovorit na to pitanje. A što ste spominjali da nije se oporezivalo, odnosno nisu bile trošarine do sada pa se ni sada ne uvode da je to poznato. S obzirom na rasprave koje su se vodile po pitanju ovoga zakona potrebito je naglasiti jasno da na određene gospodarske grane posebno i naročito, zato sam istaknuo ribarstvo, ali i poljoprivredu i druga gospodarstva, neće se uvodit trošarine jer se iz rasprave često shvati da se u biti uvode nove trošarine na apsolutno sve što nije točno.

zakona ja mislim da bi trebalo po ugledu na Petra Kočića i njegovog jazavca pred sudom reći hvala vladama, hvala svim dosadašnjim vladama, lišili su nas za naše dobro naravno, uvijek za naše dobro, koječega. Lišili su nas gadnih hrvatskih banaka koje se bave čudnim stvarima, lišili su nas prljave naftne industrije, lišili su nas besmislenih instituta koje smo imali okolo po tvornicama, lišili su nas vožnje prljavim automobilima, lišavaju nas cigareta i alkohola, lišili su nas radnih mjesta, industrije kao takve, lišili su nas svega što bih mogao do navečer nabrajati. Ova Vlada će nas još ponečega lišiti do kraja svog mandata pa možda bi bilo dobro da klub vladajuće koalicije pripremu jednu rezoluciju zahvale svim dosadašnjim vladama koje su radile u interesu ovog građana i svega su riješili te građane pa eto oni sad jadni ne znaju što bi sa sobom, ne znaju više što da ponude Vladi, ajde još i ovo uzmite, bit će nam još bolje. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Poštovani kolega, ova Vlada i ova koalicija samo uvodi red u ovu državu što kroz financije, što kroz predstečajne nagodbe spašavajući posrnulo gospodarstvo, a govorimo o privatnom sektoru i to je ono što ova Vlada radi. A što se tiče usklađenja sa pravnom stečevinom Europske unije, usklađenje zakona, to je nešto što ste i vi apsolutno dosad i vjerujem da ćete ubuduće podržavati, a populističke izjave uvijek su dobrodošle bar da se onako mi nasmijemo jer ste rekli da ste u biti i populisti, a hrvatski građani jasno prepoznaju tko govori istinu i tko vodi realnu ekonomiju. **Leko, Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. Prvi na redu je poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite poštovani zastupniče. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima. Na početku rasprave jedan prigovor gospodine predsjedniče, jedan vrlo složen zakon i po meni jedan vrlo važan zakon i za hrvatske građane i za hrvatsko gospodarstvo. Praktički nam je dostavljen u zadnji čas i na vrat na nos se raspravlja u ovom Saboru. A da to nije bezvezan zakon ja ću vam samo reći da prihod od trošarina u državnom proračunu je preko 10%, preko 10 i pol milijardi kuna. Prema tome, donošenje temeljnog tog zakona nije ni malo niti zanemarivo, ni malo nebitno. No, taj stil i način rada očigledno je da pod krinkom usklađivanje zakonodavstva sa EU opet će nas uvjeravati da nema poreza. Kao što je činjenica i istina da se ovaj zakon usklađuje sa direktivama EU, da se usklađuje sa onim što se Hrvatska obvezala da će napraviti do ulaska u EU tako i činjenica da se sa ovim zakonom dvije dadžbine, dva nova nameta hrvatskim građanima. I nemojmo ovdje prikrivati istinu. Istina je kolegice i kolege da u ovom trenutku od starih članica EU ni jedna nema jasno definirane trošarine na plin i električnu energiju. U onom trenutku kad se odlučilo u EU uvesti te trošarine onda su one donesle nekakve simbolične iznose. I zato je kolegica Dalić rekla da će klub Hrvatske demokratske zajednice podnesti amandman da mi naprosto u ovaj zakon ugradimo ono što smo pregovarali. A ispregovarali smo upravo ono što imaju ostale članice EU koje koje naprosto nisu htjele svoje građane i svoje gospodarstvo opterećivati sa nekakvim novim velikim iznosima poreza jer nisu znali kakav će biti efekat toga nego su donesle nekakve minimalne iznose i upravo smo mi ispregovarali iznose koji su duplo manji od ovih koje se predlaže ovim zakonom. Zašto Vlada ide na duplo veći iznos? Opravdavat se s tim da oni koji su trebali bit temelje gospodarskog oporavka Republike Hrvatske, ta slavna i javna poduzeća nisu u stanju nešto provesti, ali hrvatski gospodarstvenici i hrvatski građani bi to u konačnici sutra trebali platiti jer oni moraju platiti. Jer gledajte kolegice i kolege, prihod od trošarina na duha i duhanske prerađevine negdje je oko 3 i pol milijarde kuna na godišnjoj razini bez obzira koliko ćemo i osobito mi bivši pušači reći da smo protiv cigareta itd. Ali to je 3 i pol milijarde koje plate hrvatski građani iz svog džepa. Kad pogledate koliki su prihodi od trošarina na naftu i naftne derivate oni su vam negdje blizu 5 milijardi kuna, možda čak i nešto preko toga i tu najvećim dijelom plaćaju hrvatski građani i najvećim dijelom plaćaju hrvatsko gospodarstvo. Mi sad otvaramo mogućnost, dakle da nešto bude takvo kao što je, isto kao što u jučerašnjem Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila ako ste primijetili mislim da je to članak 12. stavak 7. je dana mogućnost Vladi RH da tijekom godine promijeni iznose trošarina ko da će se misija ugljičnog monoksida i cijena automobila znatno promijeniti, pa tu trebaju nekakve plivajuće trošarine kao što je to slučaj kod motornih i benzina gdje praktički svaki tjedan se mijenja tržište, odnosno situacija na tržištu i treba reagirati sa cijenama. Dakle, toliko oko onoga s čim se ne slažemo. Dakle, mi ćemo podržati ovaj zakon ako unutra ugradite trošarine koje su ispregovarane. Ako se koristite onim što koriste sve članice EU zadovoljile su zakonsku formu, zadovoljili su da usklade svoje zakonodavstvo sa direktivama, ali minimalistički. Dakle, to je što se tiče podrške i nepodrške zakonu. A sad kolegice i kolege što se tiče duhanskih prerađevina, proizvodnje duhana. Kolega Burić, ja nisam rekao da je ovaj duhan loš, međutim taj virginia duhan na žalost nitko ne koristi u proizvodnji cigareta. I jedini koji ga koristi je na žalost jedina, ali u ovom trenutku vjerojatno najprofitabilnija tvrtka u Hrvatskoj, nećemo reklamirati i ona to koristi više iz recimo nekakvih lokal patriotskih razloga, nego što stvarno ne bi na svjetskom tržištu mogla napraviti. i ono što sam ja očekivao da će kolega Lalovac reći jer je to vrlo bitno, na žalost trošarine su jedna vrlo specifična da tako kažem područje i s njim u Hrvatskoj se bavi vrlo malo ljudi i vrlo malo ljudi zna na koji način se izračunavaju trošarine na duhan i upravo taj model izračuna trošarina na duhan će dovest do toga da ova domaća tvornica pitanje da li će kad se ovo sve uskladi za nekoliko godina moći opstati na svjetskom tržištu, jer način obračuna trošarina na duhan daje mogućnost onome tko je veći, tko je jači, tko više sudjeluje na tržištu, da praktički na račun vlastite zarade vrlo malim iznosom spusti znatnu cijenu i tom proizvođaču koji proizvodi puno manje dovede u poziciju da neće biti više tržišno konkurentan. Također, kad imate oko sebe neuređeno tržište na žalost u našem okruženju je tako, kad imate veliku razliku u trošarinama s obzirom da je cigarete i duhan su tzv. visoko tarifna roba onda ste izloženi i švercu i svemu onome što se događa. Jer gledajte, otić preko Save, donest dvije šteke cigareta, prodat ih je daleko isplativije nego se bavit nekakvim poslovima gdje vam je plaća mjesečno 2500 ili 3000 kuna. To je činjenica i to je istina od koje ne možemo pobjeći. Ali ono što sam govorio u replici to je nekoliko tisuća proizvođača u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji. I naprosto za dvije ili tri godine taj duhan koji proizvede neće imati kome prodati. Što s tim ljudima? Njima naprosto Vlada mora naći model i način kako da im pomogne da se počnu baviti nečim drugim, jer na žalost u te dvije županije je i gospodarstvo totalno posrnulo. I ono gospodarstvo što je bilo to je gospodarstvo radno intenzivno sa vrlo, vrlo niskim plaćama. I to su činjenice koje ovdje treba reći kad govorimo o ovom zakonu jer to će nas naprosto, ako nećemo o tome govoriti, ako nećemo o tome razmišljati to će nas sutra dočekati kao bumerang i opalit će nas samo po glavi. U stvari nažalost opalit će te ljude i vojsci od 370 tisuća nezaposlenih nažalost pridružit će se oni koji u tome trenutku ipak imaju od čega živjeti i od ovoga prehranit sebe i svoju obitelj. I ono što nije dobro kolege iz Ministarstva financija ovakvim zakonima koji donose deset i pol milijardi kuna u državni proračun jer to je praktički najizdašniji ako pitate poreznike i carinike najdraži porez jer se najlakše ubire jer ovoga nije dobro ne navesti u istoj mjeri. I ako ste rekli da je nemoguće primijeniti ovu odredbu da je ova trošarina na električnu energiju, plin bude polovična onda ne možete reći da troškovi provedbe ovoga zakona su nikakvi jer svaki porezni zakon kad dolazi u ovaj Visoki dom, kad prođe Vladu mora sadržavati fiskalni efekat jer ako donesete novi porezni zakon onda morate zastupnicima koji će dignuti ruku za ili protiv tog zakona a prije svega hrvatskih građanima reći koliko ćete vi njih tim zakonom opalit ponovo po džepu ili ćete im reć ne, mi ćemo vam u džep ostaviti toliko lipa ili kuna više to naprosto ovakav prijedlog zakona mora sadržavati. Međutim moj prijedlog zakona ne može to sadržavati jer gledajte vi ste govorili ovo što je kolega Popijač rekao kad ste od HANDA-e pobrali 700 milijuna kuna da je to to, i da s tim u principu nivelirate trošarine na dizel da se ne bi morale povećavat trošarine. a sad se povećava za 10 lipa trošarina za dizel. Dodajte tome 25% PDV-a pa vam to onda više nije deset nego 12 i pol lipa i kako to već kod nas ide. kolegice i kolege mislim da bi svi zajedno trebali podržati ovaj amandman HDZ-a koja će kolegica Dalić kasnije objasniti u ime kluba u dodatnih pet minuta i naprasito da se konačno držimo onoga da prema EU ispunjavamo minimalističke a ne maksimalističke uvjete jer ako smo uspjeli ispregovarati nešto što je duplo manje, onda stavimo to u zakon duplo manje, a ne duplo veće inače ćemo mi naprosto morati reći da Vlada isto tako donosi ovaj zakon da bi pokrpala rupe u proračunu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Krećemo na replike. Prvi je potpredsjednik Željko Reiner. Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine zastupniče. Pa ja bih se referirao na dva navoda uvaženog zastupnika, ali krenimo od kraja. Jedan je vezan uz uzgajivače duhana. Naravno da i ja kao i moj kolega Burić podupirem da se destimulira uživanje duhana odnosno zlouporaba duhana. Međutim jednako tako treba vrlo jasno reći da onim ljudima koji žive od uzgoja duhana se mora zapravo subvencionirati izravno subvencionirati i time poticati da se počnu baviti uzgojem neke druge kulture. To ne može nitko drugi učiniti nego država i to je upravo sukladno europskim preporukama ali i sukladno i svjetskoj konvenciji o smanjenju pušenja. Tu dakle treba biti aktualan ili prestati pričati floskule jer se samo tako to može napraviti. Drugo ono što je vrlo važno reći je da i danas smo dakle kod ovog prijedloga zakona svjesni toga da će se time povećati opterećenje u smislu davanja hrvatskih građana. Ja to namjerno još jedanput ističem upravo zbog toga što evo jučer smo u vrijeme aktualnog sata imali priliku još jedanput po ne znam koji puta slušati premijera koji je rekao da nikakva porezna presija u Hrvatskoj nije povećana u zadnjih godinu dana nego samo ono povećanje PDV-a što naprosto nije istina. Svi znamo, građani znaju, svakoga dana znaju da to nije istina, svakoga dana znaju da sve teže žive upravo dijelom i zbog toga što se povećala porezna presija i ovo je isto samo jedan od oblika dodatnih dadžbina na te građane. Prema tome prestanimo molim vas govoriti neistine i ovdje i hrvatskim građanima ne povećavaju se nameti na hrvatske građane pa i to je nešto od toga. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Reiner da, mi smo jučer imali priliku čuti u Hrvatskoj se nisu povećali porezi. Mogli bi sad napraviti jednu lijepu lepezu, nažalost hrvatskih građana sa svim onim što im je ispraznilo džepove u prošloj godini. Tako isto i sa ovim zakonom i bez obzira koliko oni bili uvodimo dva nova poreza. Kako će oni sutra biti, kako se budu ponašale ostale članice EU morat će i Hrvatska. Prema tome mi definitivno uvodimo dva nova poreza ali kolega Reiner vama kao sjajnom stručnjaku s područja medicine ja mislim ako ove trošarine će u sljedećim godinama ići na duhan gore i to će sigurno povećati prihod u proračunu za negdje milijardu, milijardu i pol kuna. Pa bilo bi logično kao što imamo onih 60 lipa za autoceste i ceste da se od tih milijardu i pol kuna bar polovica izdvoji za nekakva medicinska istraživanja, za liječenje i pospješivanje liječenja onih bolesti na koje direktno utječe duhan. Mislim da bi to isto nešto bilo o čemu bi ovaj Visoki doma trebao razmišljati. Hvala gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Šuker, uvijek treba govoriti tako da vas ljudi razumiju, vi ste sada i u svojoj raspravi dobro rekli. Ne treba bježati, ovaj prijedlog zakona uvodi u najmanju ruku dva nova nameta, dva nova porezna opterećenja hrvatskim građanima i svi oni koji pokušavaju uvjeriti nas i hrvatske građane kako to neće se odrazit na životni standard građana onda evo nek nek pogledaju samo gdje su energenti i električna energija. Trošarina se plača na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i električnu energiju, prema tome nema teorije da se to u konačnici ne odrazi i na račune koje će dobivati hrvatski građani svakog mjeseca. ali mi stalno pričamo o usklađivanju s direktivama EU, a a usklađujemo poreze, pa usklađujemo cijene. A ja pitam a kada će ova Vlada početi raditi na onome za što je i dobila povjerenje hrvatskih građana? Kada ćemo početi usklađivati s EU plaće hrvatskih građana, mirovine hrvatskih građana? Kada ćemo početi usklađivati i mogućnost zapošljavanja sa standardom zemalja koje su nam bile uzor i zbog kojih ne ulazimo nisu hrvatski građani se odlučili za ulazak u EU zbog primjera Grčke, nego zbog primjera Njemačke. Zašto o tome ne počnemo jedanput razgovarati? A mi radimo sve suprotno, ne mi, ova vlada sve suprotno radi. Dakle, kada su u pitanju porezi i nameti onda žurimo i prije nego što treba da uskladimo i cijene, i poreze, i namete, a kada su u pitanju plaće onda zabijamo glavu u pijesak i umjesto da otvaramo nova radna mjesta, evo čuli smo i pametnu izjavu ministra rada danas kako će nezaposlenost početi padati kada počnemo otvarati nova radna mjesta. Genijalno, evo za Nobelovu nagradu. prelazite vrijeme za repliku. Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da, kolega Buriću podugačka lista je novih poreza ali je vrlo interesantno da jedan porez kojim se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU ali koji u proračun donosi milijardu i pol on se morao donijeti sa 1.1. jer bi se izgubili 750 milijuna. Ali ovi poreščići koji su sada na početku mali ali vidjet ćete rast će oni kao i kruh kada ga zamijesite pa od germe buja tako će i ovi porezi rasti, oni se uvode sa 1.7. jer fiskalno nisu u ovom trenutku toliko interesantni, ali se otvara prostor zlu ne trebalo da se taj porez sutra povisi isto kao što se otvorio prostor sa onim člankom 12.stavkom 7.kod motornih vozila da Vlada u trenutku kada im trebalo može povisiti taj porez. Dakle definitivno sa ovim zakonom se uvode dva nova poreza. Ali ovaj zakon može od 1.7., a onaj tko donosi milijardu i pol on mora ići od 1.1., jel 850 milijuna je puno. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa evo kolega Šuker točno ste evo i vi naglasili kako se ovim uvode dva nova poreza ali stalno pod izlikom to se mora zbog EU, a da pri tom još jednom nismo dobili jasan odgovor, a zašto sa stopama dvostruko većim od onoga što po toj istoj direktivi EU bi moglo biti. Koji je taj odgovor? Čuli smo zamjenika da u principu barem što se tiče same one glavne poruke amandmana koje će klub HDZ-a predložiti da se može složiti ali da su i dalje u tijeku ti razgovori ili pregovori sa distributerima kako bi se to moglo obaviti. Međutim mene pita kako onda izaći sa jednim prijedlogom ako nije priprema za taj prijedlog zakona uspješno obavljena? Dakle, još jednom zašto ne iskoristiti mogućnosti koja sama direktiva EU daje da i ti nameti ako već moraju biti uvedeni budu upola manji i za plin i za el.energiju. Hvala. Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Stier kao što predlažem ovaj amandman da idemo sa minimalnim iznosom koji nam treba da uskladimo zakonodavstvo sa EU tako smo tako smo i prilikom predlaganja onog drugog Zakona o povećanju nulte stope na 5% predlagali da se stopa od 5 ili 10% uveze na svježe meso, da na takav način hrvatskim građanima supstituiramo na određeni način povećanje ovih cijena. Ni tada predlagatelj nije prihvatio iz ovog ili onog razloga. Ali mislim da jedan kažem krovni zakon za prihode koji u državni proračun donose negdje oko 10,5 milijardi kuna bi bilo dobro da se u Hrvatskom saboru donese konsenzusom, tim više što amandman HDZ-a ne ide k politikanstvu nego ide k tome da ispoštujemo ono što smo uspjeli ispregovarati. Jer ljudi koji su pregovarali to su se godinama borili da dobijemo ove minimalne uvjete jer se nije znalo kakva je situacija u EU. Dakle ovo što će kolegica Dalić kasnije obrazložiti nije politikanstvo nego uđimo u EU sa minimum, minimuma s čim ćemo opteretiti hrvatske građane. Stisnimo HEP i one koji trebaju obračunati neka izvole to napraviti, neka to naprave jer oni žive od tih hrvatskih građana. I kažem kolegice i kolege bilo bi dobro da ovaj zakon donesemo konsenzusom. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Šuker govorili ste stvarno jasno o svim aspektima što nosi u ovoj teškoj situaciji gospodarske krize što nose novi nameti i što nova trošarina nosi u pogledu same proizvodnje. Proizvodnja opterećena sa novim trošarinama kao što je duhanska proizvodnja, drvoprerađivačka proizvodnja sigurno nosi za sebe nekonkurentnost i neprofitabilnost. Sa tom neprofitabilnošću ide i smanjenje radnih mjesta kao što stalno vidimo da se ona stalno gase i da nestaju. Samo u duhanskoj proizvodnji 1500 kooperanata u jednoj tvrci, 250 u drugoj čine 1750 kooperanata koji proizvode duhan. Pogonsko gorivo za sušare je plin, pomoćno gorivo je struka. Koliko će cijena toga proizvoda biti u konačnici i koliko će radnih mjesta nestati? Mi nemamo alternative. U podravskom bazenu je zemlja pjeskovita i samo duhan uspijeva na njoj i nema druge alternative jer navodnjavanje nismo ni pokrenuli, nema novaca za navodnjavanje, nema alternativne kulture i nema novih radnih mjesta. Ovakvim opterećenjima koja su maksimalna, a mogla bi biti dva puta niža kao što predlažemo sigurno bi postigli bar određene efekte zadržavanja ovih 5250 zaposlenih u proizvodnji samoga duhana ako računamo da svako obiteljsko domaćinstvo ima tri člana. Ja vjerujem da će razum prevladati ovaj puta i da ćete uzeti onu mjeru koja je najniža u direktivi kako bi pomogli i ovako teškoj situaciji održavanja radnih mjesta sa minimalnim trošarinama i na duhan i duhanske proizvode i na ono što je izvozni proizvod u drvnoj industriji, a energent je struja i plin. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Da kolega Đakić, vi ste u pravu. Ja sam zato upravo spomenuo proizvođače duhana jer njihov udio u BDP-u u Virovitičko-podravskoj županiji je i požeško-slavonski nije mali. Isto tako sve ono što je oko njih isto tako nije zanemarivo malo. Zašto sam govorio o ukupnom prihodu u državnom proračunu o trošarinama? Gledajte, mi se toliko bavimo pričom oko poreza na kapitalnu dobit, oko poreza na dobit, međutim prihod od trošarina u proračunu 2012. i ako pogledate prijedlog proračuna za 2013. je duplo veći od poreza na dobit. I onda ako je to toliko značajno za proračun vjerujte netko to plaća, a taj tko plaća itekako ga tangira koliko će platit. Prema tome,nemojmo reći da nešto nije bitno. I ako sa ovim izmjenama trošarina dovodimo u poziciju određene gospodarske grane da će s jednog područja naprosto nestati onda ovaj zakon nije zanemariv i nije zaslužio na ovakav način da se raspravlja o njemu, navrat nanos, preko noći ajmo raspravit pa to će biti tako. Ja razumijem kolege iz vladajuće koalicije, njima nije u interesu da se danas ovdje priča o tome da građanima Hrvatske šaljemo poruku, osobito u izbornoj godini za lokalne izbore, da ova Vlada je krenula sa listom novih poreza. Ali čujte kolege to je vaš problem, ne naš. 2012. godini bacilo na koljena, a svi brojke znamo, -2% GDP-a u 2012. godini, 370 tisuća nezaposlenih, dakle 60 tisuća više nego 2011. godine i umjesto da se svim silama ova Vlada bori za podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva dakle ona uvodi i nameće nove namete u razini koje su veće nego što su to u konkurenciji u zemljama članicama Europske unije. I nije točno da su tehnički razlozi preduvjet zbog čega se to ne može drugačije, naime dobro znamo da opskrbljivači električnom energijom svake godine potpisuju ugovore sa poslovnim subjektima, da postoji toliko indikatora što je kolegica Dalić govorila gdje se distributeri i opskrbljivači mogu pozicionirati prema određenoj kategoriji poslovnih subjekata i gdje je moguće učiniti taj važan korak prema podizanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva ne podižući im trošarine tamo gdje to i u toj visini gdje to nije zaista potrebno i gdje to od nas nitko ne traži. Ali znamo dakle, proračun je uvijek gladan para pa će kao što su i obmanuli javnost kada su prebacivali 700 milijuna HANDA-e u državni proračun pa sad svejedno dižu trošarine za dizel za 10 lipa, tako i ovo definitivno temeljni razlog je punjenje državnog proračuna. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. poslovanja je sigurno vrlo bitan za njih. Zakon koji će sutra nekome omogućiti da zbog vlastitih poslovnih problema može nekome povisiti cijenu energenata bez koga se ne može, isto nitko ne može reći da nije bitan. Međutim, ima nešto što je vrlo interesantno , neću reklamirat ovdje ali jedna od tvrtki na koju se ove trošarine itekako odnose je pozvana u spas jednog hrvatskog brodogradilišta, sigurno jedan od najvećih investitora u Republici Hrvatskoj. Danas sutra kad se ove trošarine izjednače pitanje je da li će ta tvrtka egzistirati i pitanje je da li će novi, ako se oni odluče za prodaju, da li će novi vlasnici imati toliko sluha da pomognu za određene gospodarske grane u Hrvatskoj u kojoj bi trebali pomoći. I zato ovaj zakon zaslužuje našu pažnju, zato ovaj zakon zaslužuje da ga donesemo sa konsenzusom i zato ovaj zakon zaslužuje da kolege iz Ministarstva financija prihvate amandman koji će predložit klub HDZ-a jer s tim naprosto šaljemo poruku da razmišljamo i o hrvatskim građanima i o hrvatskom gospodarstvu. Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Šuker, primijetio sam vaše razmišljanje ili možda dilemu da je ova ili ona vrsta duhana loša. Ja bih dodao da je bez obzira koja vrsta da je ona štetna po zdravlje, ono najvrjednije. Pa i na kutijama cigareta stoji pušenje ubija. Potrebno je ponoviti na ovom mjestu one statističke podatke da ajmo reći samo kod karcinoma bronha da je pušač gotovo 14 puta veća vjerojatnost da oboli od karcinoma bronha. Potrebito je da su koliko su izloženost pušača bronha opstruktivnim bolestima isto tako je značajno statistički, da ne kažemo da su pušači 10% više korisnici bolovanja nego ostala ostala populacija. Cijena, troškovi posljedica pušenja su oko 3 milijarde. Sve su to podaci koji nam nalažu daljnje napore u osvješćivanju pučanstva poglavito mladih jer nažalost dakle pomiče se dobna granica mladih, a mladi ljudi su frustrirani, neizmjerno frustrirani i nije teško da u puteve ovisnosti. Zato treba biti naravno oprezan sa onim izjavama e vidiš ja sam pušio laku drogu, ja sam ovako, ja sam onako. A druga stvar, treba poboljšavati kvalitetu života, ono što je obećavano u programu 21, a kvaliteta života kao što vidimo se urušava. Dakle, sve sve su to veliki rizici faktora i naravno treba i ovu zdravstvenu komponentu uzeti u obzir. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da, kolega Milinkoviću. Zato jesam rekao kad sam replicirao kolegi Reineru da bih dio ovih povećanih prihoda s osnova povećanih trošarina na duhan trebalo usmjeriti prema zdravstvu. Ali kolega Milinković vi ste rekli da pušenje ubija. Ali tome treba dodati da i ova Vlada sa svojim načinom rada ubija zadnji tračak optimizma kod hrvatskih građana. I pet minutna rasprava u ime kluba HDZ-a kolegica Martina Dalić. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, pa kao što sam istaknula i u raspravi sa svim argumentima koji su spomenuti tijekom rasprave u ime kluba isto kao i pojedinačno od kolega. Klub Hrvatske kojim se predlaže da u članku 84. kojim je utvrđena visina trošarina za sve kategorije ovih proizvoda koji se, čije se trošarine reguliraju ovim zakonom, da se trošarina na prirodni plin za grijanje za poslovnu upotrebu smanji sa 8,1 kuna po megawat satu na 4,1 kunu po

po megawat satu kao što je i utvrđeno relevantnom direktivom koja se ovim zakonom prenosi u naš pravni sustav. Zamjenik ministra je kao razlog zbog kojih je ministarstvo predložilo da se da se ove niže stope ne primjenjuju, pa je predložilo jednako porezno opterećenje i za gospodarstvo, odnosno poslovnu upotrebu i za negospodarske subjekte nemogućnost definicije što je to poslovna upotreba, a što je neposlovna upotreba. Ministarstvo financija i predlagač je u istom tom članku u stavku 11. ustvari i sam napravio tu definiciju, pa je kazao da se za potrebe ovog zakona poslovnom upotrebom smatra upotreba od strane gospodarskih subjekata koji samostalno otpremaju robu i usluge neovisno o namjeni ili gospodarskoj djelatnosti. Gospodarskim subjektom smatraju se i pravne osobe koje u organizacijskom smislu predstavljaju samostalnu jedinicu koja je sposobna sama djelovati vlastitim sredstvima. Dakle, upravo suprotno od onoga što je zamjenik ministra rekao predlagač je i sam definirao poslovni odnos i neposlovnu upotrebu, odnosno rekao je da poslovna upotreba predstavlja gospodarstvo. Stoga mi našim amandmanom predlažemo da za potrebe praktične provedbe ovoga prijedloga nižeg opterećenja za gospodarstvo Vlada svojom uredbom u roku od mjesec dana od usvajanja zakona još detaljnije propiše ovaj stavak 11. ako to smatra potrebnim. Dakle već i sam prijedlog zakona jasno kaže da ni tehnička definicija i nemogućnost razlikovanja što gospodarstvo jest i što gospodarstvo nije ne može biti razlogom da se ne prihvati ono što direktiva predviđa. Smatramo stoga da ovaj amandman u trenutku kada se ove trošarine moraju uvesti omogućava da pored oslobođenja kućanstava, dakle građana njihovog potpunog oslobođenja od plaćanja trošarine na električnu energiju i plin i samo gospodarstvo snosi minimalno mogući teret i najmanje mogući teret koji je propisan direktivom. U slučaju prihvaćanja ovog amandmana Hrvatska demokratska zajednica će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Replika Zoran Vinković. Nije pet do 12 nego 12 i 5, ali nalazimo se, pa je ono je službeni semafor. Možda nisu baš usklađeni ali u svakom slučaju nalazimo se na kraju prvog mjeseca i slažem se ja da bi ovaj zakon trebalo pokušati usvojiti dogovorom. Postoji hrvatska riječ za konsenzus, kolege iz HDZ-a. Ali ima dovoljno vremena da ovaj zakon ide u drugo čitanje. Ne samo da želimo postići dogovor, nego ovaj zakon treba i bitne promjene. Ima dovoljno vremena za raspravu obzirom na to da je primjena ovog zakona danom stupanja Hrvatske u EU. tako kolega Lalovac? Dakle, imamo dovoljno vremena. U međuvremenu mene su zvali brojni proizvođači vina gdje taj ja bih rekao prehrambeni proizvod i važan turistički potencijal u Hrvatskoj, a kunemo se i pričamo da nas turizam može izvući iz ovog jednog sveopćeg dubokog gliba da ne upotrijebim neku grublju riječ pa da se mora koristiti ovaj određeni toaletni papir. Tu je i članak 53. koji je doista smiješno napisan, gdje je praktično vino postaje alkohol u jednom trenutku nije. Pa evo ja apeliram i vezano za mnogobrojne dakle i kvalitetne proizvođače vina i kvalitetne sorte prije svega radi pomoći vinogradarstvu i tom dijelu poljoprivrede da upravo izbjegnemo plaćanje tih trošarina jer po meni vino nije alkohol. Može biti alkohol ako ga se malo više popije u određenim većim količinama, ali smatram da Hrvati nisu Dionizi i da ne sudjeluju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala kolega Vinković. Pogledajte vrijeme.

Evo ja ču početi s čime je završio gospodin Vinković. Definicije su zapravo u ovom dijelu preuzete iz direktive i tome dijelu smo usklađeni. Vino je, trošarina je nula i kao što znate smanjivanjem PDV-a sa 25% na 10% u tome segmentu mi se nadamo da smo u tome dijelu pomogli našim proizvođačima vina da mogu plasirati svoje proizvode kao turistički proizvod ovoga ljeta na Jadranu i to onome što smo cijelo vrijeme i govorili. Smanjivanjem PDV-a da ćemo u tome dijelu na ugostitelje, na prehrambene u tom dijelu proizvode da ćemo potaknuti proizvodnju znači konkretno vezano za vino, dakle nema trošarina a PDV-om je omogućeno da budu konkurentni. Ovdje sam rekao vezano za ovdje koliko sam vidio glavna rasprava u ovome dijelu poslovne i neposlovne i nadovezao bih se na kolegu Šukera kada je rekao da stisnete HEP. ja bih volio da su osam godina kada se bilo vladalo da se taj HEP stiskao i da je HEP se stiskao osam godina kada se vladao da ne bi imali ovakav i energetski cjenovni učinak koji je zapravo ova Vlada mogla sprovesti. Da se racionalnije upravljalo HEP-om osam godina nadamo se da nije trebalo doći do ovakvoga cjenovnoga šoka tako da svakako jedan dio odgovornosti a da ne kažem velike odgovornosti je na HEP-u zbog ovakve cjenovne politike koju je Vlada morala provesti a ne administrativnim mjerama uvoditi poduzeće u gubitak tako da svakako poslovanje HEP-a je jedan od velikih i odgovornih zbog čega se događa ovo što se događa našem tržištu a da ste zapravo prilikom pregovora kada ste govorili i usklađivanja i da se komuniciralo sa HEP-om da li oni mogu tehnički provesti onaj dio razdvajanja poslovnu i neposlovnu zonu i da se stislo prije tri, četiri godine oni bi danas bili spremni primjenu ove direktive što vi govorite. Ja nisam govorio o tehničkoj definiciji gospođo Dalić, nego sam govorio o operaterima koji su nam rekli da u njihovim sustavima imaju poteškoća u razdvajanju. Ja nisam govorio o tehničkoj definiciji kao što ste vi ovdje krivo naveli. Znači nisam govorio da ne postoji definicija, što se tiče definicija, nego da se postoji problem operatera. Tako da ja sam rekao da uvažavamo sve konkretne prijedloge. Vaš prijedlog je dapače konkretan i vidjeli ste da smo dosta i tih zahtjeva koje smo raspravljali i usvojili. Mi ćemo još jednom razgovarati i sa distributerima i sa HEP-om, svakako i sa hrvatskom udrugom poslodavaca na koji način najbezbolnije da provedemo ovaj dio razdvajanja i da vidimo u kojem roku su zapravo mogući i spremni se zapravo na ovaj dio što ćete vi predložiti u ovom dijelu amandmana, da vidimo koliko je trošak uspostave sustava i kolika je cijena u kojem se dijelu prodaje. Rekao sam vam da je to bilo intencija Vlade u prvome slučaju, međutim u ovoj raspravi koju smo bili sa tri, razgovarali smo sa svim distributerima ne samo sa HEP-om nego i sa ovima koji distribuiraju plin, kojih ima dosta u ovome segmentu. Tako da u tome dijelu ćemo to i razmotriti. Međutim moram biti iskren da me je malo zasmetalo kada ste govorili gospodine Šuker da ova Vlada ubija načinom rada, a ja vam moram reći da ova Vlada otkada je došla bar ja mogu reći u osobno ime, kada smo došli u Ministarstvo financija i kada smo se zapravo krenuli početi baviti stvarnim realnim problemima, to je problemi gospodarstva je li sve ono što zapravo pokušamo napraviti kada uspostavimo stabilno gospodarstvo, onda neće biti problem ni fiskalnoga efekta, neće biti problem ni poreznoga tereta, međutim znate da i godinu dana i donošenja zakona i priprema, svaki dan razgovaramo vezano za predstojeće nagodbe. Vidjeli ste koliko se koliko se poduzeća javilo i da Vlada ulaže izuzetno ogromne napore u restrukturiranje privrede i da mi smo svjesni da toga bez restrukturiranja pravog restrukturiranja privrede ovaj neće biti moguće, poboljšavanje životnih standarda naših građana i u konačnici smanjivanja svih poreznih davanja, ali bih ovdje još jednom napomenuo da je Vlada RH radila sve moguće akte smanjivanja porezne teret ako znate sa 25 na 10%, znate da smo smanjivali i porez na dobit. Da smo rekli da onoj koji će reinvestirati da je neće plaćati da smo i podizali prag PDV-a da u tome dijelu oslobađamo građane, znate da smo smanjili i doprinos za 2%. Gledajte kada ostavite deficit sa sa 5% i 15 milijardi i kada ostavimo sa velikim strukturnim problemima našeg proračuna gdje jesu, koji jesu realni, to ono mi ne bježimo od takvih znači jasno i prezentiramo kakvo je stanje u proračunu. Vlada čini sve maksimalno koliko može da se zapravo rastereti gospodarstvo. Činimo sve što je moguće tako da te kvalifikacije da ne radimo. Vidjet ćete efekte, efekti što se tiče nelikvidnosti u ovom dijelu godine kao što znate četiri mjeseca su se počeli smanjivati. Nadamo se da ćemo do 6 mjeseca, postavili smo jasne rokove. Postavili smo rokove kada smo došli na 41,6 milijardi kuna, danas smo negdje na 42 milijarde kuna u godinu dana u izuzetno teške godine da tu nelikvidnost držimo pod kontrolom, da smo aktivni, da radimo aktivnim mjerama na to. Samo ja bih volio isto tako, kada je ta nelikvidnost krenula od 2008. godine kada je počela nelikvidnost, kada je bila 28 milijardi kada je došla na 44 milijardi da su bile nekakve konkretne mjere. govorimo cijelo vrijeme o konkretnim mjerama i ja ne bih volio da u tome dijelu da se na taj način kvalificira da Vlada u tome dijelu radi. Radi maksimalno koliko se zapravo dopuštaju i i gospodarske prilike, jesmo na terenu, razgovaramo s ljudima i Vlada će i dalje u budućnosti ići sa smanjivanjem poreznih rasterećenja čim se zapravo i privreda u tome dijelu zapravo se počne oporavljati i počne stvarati gospodarski oporavak. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala Zoran Vinković prvi. šest ljudi, to je statistika dnevna koliko ljudi ostane bez posla. Pa vjerojatno su to učinci svih ovih mjera koje ne provod samo Ministarstvo financija nego cjelokupna Vlada RH. Danas Danas na Vladi imamo da oko 730 milijuna kuna koji će ići prema poticaju malog i srednjeg poduzetništva itd. Međutim osnovni pokazatelj razvoja jedne zemlje je povećanje ili smanjenje broja nezaposlenih, povećanje ili smanjenje proizvodnje, bruto nacionalnog dohotka, svi ti pokazatelji govore da niste u pravu. Lijepo je bilo vas slušati, pričate bolje nego Milanović, samo građani to gledaju jednim drugim očima. Posebno oni koji svakodnevno gube svoje radno mjesto. I ne možemo pričati da se ništa neće desiti kada će prije svega od 1.7.ako tog dana uđemo u EU poskupiti a ne samo cigarete, ne samo gorivo, ne samo energija, pa poskupit će i onaj kruh i ona kila mesa i kila jabuka i litra mlijeka i litra ulja jer sve je vezano uz cijenu energenata, cijenu goriva, cijenu el.energije, cijenu plina i nemojmo se zavaravati. Ima dovoljno vremena do tog 1.7.famoznog da ovo jednostavno još jednom prežvačemo. Meni je zašto što tu nema ministra Linića koji ima mogućnost kast u ime predlagatelja povlačim ovaj prijedlog i idemo u drugo čitanje. Vi nemate tu mogućnost i zbog toga ste često ovdje, zbog toga što ne možete povući prijedlog. … /Upadica: Hvala lijepa./ … a i sami znate da će doći do poskupljenja kao što ste jučer znali da će poskupiti cijene automobila i svega ostalog. Hvala lijepa. Vezano za broj nezaposlenih. Znači brojke koje smo rekao sam vam kada smo došli u 1.mjesecu 70 tisuća poslovnih subjekata je bilo nelikvidno u njima je bilo 60 tisuća ljudi koji su zapravo koji su 5 ili više godine bile blokirane. I svakako kada se dolazi do restrukturiranja poduzeća i do restrukturiranja gospodarstva da jedan dio svakako će ostati jedan dio neće. To je neizbježna činjenica. I u tome dijelu morate vidjeti šta je jedno sigurna ta registra ako ide na zavod a druga je ona koja u firmama ne primaju plaće i po nekoliko mjeseci da ne kažem godina. Tako u tom dijelu kada svaki put radite restrukturiranje gospodarstva sigurno ćete taj dio naići na taj problem nezaposlenosti. I slažem se da Vlada čini najbolje moguće i sada se nadamo da će ubrzo izaći industrijska konkurentnost Hrvatske da vidimo u kojim sektorima mi smo analizirali vrlo detaljno u kojim se to događalo industrijama ovaj pad što je bio u 11.i 12.mjesecu. najviše se radilo

jednom dijelu građevine koja se još nije oporavila. Tako da znamo o kojim sektorima se govori i mi ćemo nastojati i ako vidimo sektor građevine i turizma nadamo se da će brzo i vratiti određeni ljudi sa burze u privredu i da će se taj trend nezaposlenosti od 3.mjeseca svakako jednim dijelom pokretanjem investicijskih projekta Vlade RH vratiti vratiti jedan dio u građevinu, jedan dio u turizam. Ali strukturni problem nezaposlenosti svakako postoji još uvijek zato što nemamo tako jaku konkurentnu industriju koja će moći prodavati svoje proizvode na zapadnom tržištu. Tek kada budemo imali u tom dijelu industrije onda će se stabilizirati taj dio … /govornik se ne razumije./ Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine zamjeniče, dakle nije sporno to se slažemo svi da će provedbom ovog zakona doći do povećanja cijena struje za poduzeća u RH. Mene bi interesiralo ako ste izračunali koliko je taj iznos će podignuti povećati prihode Hrvatske elektroprivrede? No bojim se bez obzira koliko ovom provedbom zakona bili povećani prihodi HEP-a da tu neće moći poboljšati toliko situaciju u HEP-u ukoliko je ova uprava spremana i na koji način upravlja HEP-om. Naime, ja sam to jučer govorio za prvih 9 mjeseci prošle godine HEP je poslovao sa 420 milijuna kuna dobiti, a za prvih 9 mjeseci 2012.godine sa 212 milijuna kuna dobiti. U to isto vrijeme se HEP zadužio dodatno za milijardu 700 milijuna kuna, a ova Vlada je dala suglasnost da se poveća cijena struje HEP-u za više od 20%. Prema tome, usprkos povećanju cijene HEP posluje loše, katastrofalno jel i to je možda najbolji odgovor onome što ste vi u svom izlaganju rekli da kakav je to HEP bio proteklih 8 godina, kakav je to HEP bio proteklih 8 godina, pa onda dovoljno rječito govori podatak da je u zadnjoj godini tog našeg mandata u istom promatranom razdoblju poslovao sa 412 milijuna kuna dobiti HEP Grupa a da je u prošloj godini kada ste vi postavili i upravu i nadzorni odbor taj isti HEP poslovao sa 205 milijuna kuna dobitka uz povećanje cijene i uz dodatno zaduživanje milijardu 700 milijuna kuna. želite plastično prikazati situaciju i potrebe u HEP-u onda se koristite podacima koje je objavila FINA a koji jasno govore o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj elektroprivredi. Lalovac. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa. Evo prvo na ovo zadnje da sam ja postavio upravu HEP-a to mi baš nije, rekli da sam postavio ali dobro. Vezano za poslovanje HEP-a kažemo možemo uzeti i raščistiti njihovu bilancu pa možemo u tome isto konkretnije razgovarati. Ali ja sam mislio na vaše kada ste tražili repliku da ćete nas pohvaliti. A znate zašto? Ja se dobro sjećam jel vas jako pozorno tu slušam kada smo prošle godine imali isto Zakon o trošarinama gdje ste vi tražili ukidanje trošarina na gorivo za nacionalnu plovidbu gdje ste jedini bili koliko se sjećam suzdržani, vi me ispravite kada se glasalo Zakon o trošarinama kada smo mijenjali ovaj elektronski dio jedini ste vi bili suzdržani upravo s tim razlogom da nećete podržati upravo zato što se nije ukinula ta trošarina za prijevoz nacionalno a sad se nadam da ćete vi to obrnuto, da ćete jedni glasati za jer usvojili smo u ovome dijelu i ukinuli smo trošarinu u onome zapravo što ste vi tražili. Tako da evo, ja sam mislio da ćemo i o tome danas progovoriti, da ćete pohvaliti da smo ukinuli porez na promet brodicama, da ukidamo trošarinu koja je bila prošle godine i da sada ukidamo i trošarinu na gorivo. Tako da u tom kontekstu sad ja očekujem od vas da glasate za. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo ja ću isto slično nešto kolegi Bačiću jer zaista ja sam ovdje gotovo često, stalno i slušam objašnjenja vlasti pa i neke njihove izjave koja ja jednostavno ne razumijem. Oni kažu uvodimo reda u javna poduzeća i onda taj red od dobitka stvori gubitak. U 2011. imali smo 577 milijuna kuna dobiti javnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske. U ovoj prošloj godini 257 milijuna kuna minusa uz uvođenje reda. Onda kažu, premijer kaže vjerujem u rast BDP-a od 1,8%, a imamo 70 000 novo nezaposlenih. Tko će stvoriti taj BDP od 2% viška? Onda kažu povećavamo cijenu energije za 20% jer je loša hidrološka godina. Evo ova je sasvim dobra, ima dovoljno kiše, evo već gotovo mjesec dana pada, vjerojatno bi sada trebalo smanjiti cijenu energije za 20% jer je to logika. Onda opravdavaju zaduženje HEP-a tih silnih milijardi, čuli smo od 1,7 milijardi prošle godine za izgradnju elektrana. Od Plomina C nema ništa, barem ne dok kolega Kajin ne postane župan. Od Omble isto nema ništa jer je loša dokumentacija. Pa postavlja se pitanje gdje se troše ti silni novci. Nema ih, nema investicija, a non stop slušamo priču o tome kako treba podignuti cijenu jer treba investirati. Nema investicija, cijena je gore, hidrološka godina ove godine dobra, suše nema, a građani plaćaju sve promašaje aktualne vlasti. To je jedina istina. Ja zaista ne znam zbog čega ustrajete u toj priči da uvodite red kada tog reda nema, dapače samo minusi na računu gdje god pogledaš. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kolega Lalovac, vi ste jednim dijelom krivo razumjeli moju raspravu i replike. Dakle što se tiče nerada Ministarstvo financija tu nijednom rječju nisam spomenuo ali ne možete mi reći da građani Hrvatske kad su dobili sad veće račune za grijanje 37%, kad su dobili veće račune za struju da im to na određen način ne ubija optimizam. Pa ja stvarno ne razumijem onda gdje vi živite. Jer ako je mojim Velikogoričanima koji žive u zgradi grijanje poraslo za nekoliko stotina kuna, ako smo mi koji živimo u privatnim kućama dobili po 600, 700 kuna veće račune za plin pa ne možete reći da to ne ubija optimizam. To su činjenice i makroekonomski su pokazatelji nažalost takvi i koliko se god vi trudili da ih obrazložite to vi hrvatskim građanima ne možete obrazložit. Ali isto tako ne možete reći bar vi u Ministarstvu financija da ne nailazite ovdje na korektnu raspravu kojom vam želi pomoći, ako ništa drugo od dvoje ljudi koji su dugo bili u to Ministarstvu i koji znaju neke stvari. A što se tiče ove plovidbe itd., pa trebali ste reći da plovidbu uvodite u kategoriju plavog dizela. Sad je pitanje da li je to bolje na takav način raditi ili radit ono kao što rade sve europske zemlje, a to je subvencija kroz proračun da se jasno vidi koliko novaca ide kojom linijsko prijevozniku jer na ovakav način otvarate Pandorinu kutiju. Vi znate da se ta Pandorina Kutija u poljoprivredi riješila tek uvođenjem pametnih kartica, a Ministarstvo financija je 7 godina ratovalo sa Ministarstvom poljoprivrede da se uvede te pametne kartice. Kako ćete riješit problem plavog dizela kod linijskih prijevoznika. Prema tome, samo vas upozoravamo na problem jer nekada populistička mjera nije dobra mjera. Ja sam i dalje pobornik da svi poticaji iz državnog proračuna budu jasno evidentirani jer gledajte, lako je nama dok je Jadrolinija kao državno poduzeće vozi i profitabilne i neprofitabilne linije, a šta ćete kad sutra budete imali 30,40 linijskih prijevoznika. I kolega Bačić se za te linijske prijevoznike … dok je bio državni tajnik i dok je bio ministar, ali ja vas samo upozoravam na određene probleme koje vi niste naznačili u ovom zakonu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala kolega Šuker. Odgovor na repliku, zamjenik ministra Lalovac. **Lalovac, Boris** Zahvaljujem. Pa mi smo vam i pokazali u ovoj raspravi i koji smo rekli i kroz odbore da se međusobno uvažavamo i da mi prihvaćamo konkretne prijedloge tako da ja se nadam da ste i sa naše strane kada smo vidjeli, kada smo govorili o drugim zakonima kao što je bila predstečajna nagodba i u ovome sam zapravo naglasio da se zapravo … konstruktivne prijedloge da prihvaćamo i to ste zapravo i vidjeli da Vlada u tom dijelu transparentnije prihvaća taj dio. Kada sam govorio o cijenama naših građana na tako naglo povećanje energenata. Tako da u tom dijelu, a vezano za plavi dizel znači također isto kao što smo razmatrali, ja znam da je to sada u ovome dijelu neću reći nećemo prihvatit ali evo mi i taj dio koji pokušavamo reći da dajemo potporu nacionalnim za prijevoznike da u tome dijelu to pohvalite i podržite. Tako da u tom dijelu svakako ćemo probati razmisliti u ovom, ovo je vezano isto također za kartice znači korištenje. Tako da mislim da imamo dobru suradnju u tom dijelu i da prihvaćamo, baš smo vam pokazali u ovom dijelu i da slušamo i da prihvaćamo. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice i zahvaljujem gospodine Lalovac što ste saslušali ovaj razumni prijedlog da se još jednom pokuša stisnuti HEP jer očigledno u ovim razgovorima i ovoj gužvi svoj koju imate oko svih drugih stvarima koje imate niste dovoljno stisnuli

da ćemo u tom smjeru krenuti. Ali zašto sam se javio na repliku, gospodine Lalovac jer ste rekli da u doba HDZ-a očigledno nije dovoljno bio stiskan HEP. Da, HEP je bio samoposluga. Evo dužan sam to podsjetiti. Mnogi kolege su danas govorili o tome kako u HEP-u ne valja. Ali u HEP-u zaista nije bilo sa menadžerske strane nije bilo investicija sve ove godine gospodine Šuker i gospođo Dalić sjećate se vi kao ministri financija kako se povlačila dobit, a za investicije nije bilo. Nije bilo mogućnosti i dan danas nema mogućnosti da se prihvati alternativna energija, dakle proizvedena alternativna energija. Znamo gdje smo. Kupovala se struja u negativno vrijeme. Nije poskupilo grijanje reče gospodin Šuker, da nagomilali su se dugovi kroz sve ove priče. Hrvatska je osma zemlja u svijetu kažete mala Hrvatska kao jedna pet stotina Europe sutra je osma zemlja u svijetu po apsolutnom uvozu energije, a prva po uvozu energije per capita. Ali se HEP stiskao na neki način gospodine Lalovac i tu ste pogriješili. Stiskalo se jer su sudski procesi su u tijeku, menadžeri, HDZ-ovi menadžeri Mravak, pa zet kako se zove od Barišića Despot uzimali 10%. Jel' tako svojim dobavljačima. Kolega kako se ono zove Buljubašić kako sam zaboravio to prezime. Buljubašić je hodao, primao plaću u HEP-u, dobio stan u HEP-u, a u isto vrijeme je kolega Bačić sa vama radio u kancelarijama HDZ-a. Prema tome, ne nego je kolega Jarnjak, ispričavam se. U doba kolege Jarnjaka je hodao po HDZ-u. Prema tome, HEP se itekako stiskao. Hvala lijepo. Rasprava je završena. O ovom prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno **Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog Zakona